i raspravom o - Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, prvo čitanje, P.Z. br. 525. Predlagatelj Zakona je Vlada. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, Ustav, Poslovnik i politički sustav, lokalnu i područnu samoupravu.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 zahvatila je i ušla je u korijenite reforme lokalne samouprave i izbornog sustava u cilju veće poštivanje volje hrvatskih građana, hrvatskih birača. Stoga je predložila model neposrednog izbora župana, župana, gradonačelnika, gradonačelnika Grada Zagreba i općinskih načelnika, a da bi taj model u cijelosti zaživio nužno je i urediti međusobne odnose između neposredno izabranog nositelja izvršnih ovlasti na razini lokalne samouprave i isto tako izabranog predstavničkog tijela jedinica lokalne, odnosno područne samouprave. Hrvatska Vlada i Središnji državni Ured za upravu izradili su Prijedlog zakona, proveli široku raspravu sa svima onima kojih se tiče, sa Nacionalnom udrugom jedinica lokalne samouprave i pred vama se nalazi na prvom čitanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi. Naša je želja da se ovaj Zakon temeljito raspravi, da se on donese sada kako bi bio primijenjen na sljedećim lokalnim izborima koji će biti održani u svibnju 2009. godine i kako bi se daleko unaprijed uredila pravila igre i odnosi između tijela za koje će se provesti redoviti lokalni izbori. Mi ovim Zakonom propisujemo i prestanak mandata po sili zakona neposredno izabranog čelnika izvršne ovlasti i to je u 6 taksativno navedenih slučaja. To je ako podnese ostavku, ako mu je pravomoćnom sudskom presudom bude oduzeta poslovna sposobnost, ako bude osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora dužem od mjesec dana, ako odjavi prebivalište s područja jedinica lokalne, odnosno područne samouprave, ako mu prestane hrvatsko državljanstvo i smrću. U slučaju da se dogodi takva činjenica predstavničko tijelo izvijestit će Vladu i Vlada će ukoliko nije moguće da ga zamijeni zamjenik onda imenovati povjerenika Vlade za obavljanje izvršnih poslova. Ukoliko zamjenik ostaje u funkciji do sljedećih izbora izvršnoj ovlasti obavljat će zamjenik. U mogućem sukobu između predstavničkog tijela i izvršnog tijela i gradonačelnika konačnu riječ prema našem Prijedlogu imat će oni koji su birali i jedne i druge, a to su građani koji prebivaju na području te jedinice lokalne samouprave ili područne samouprave, koji imaju biračko pravo. Dakle, predviđamo mogućnost da predstavničko tijelo koje se ne slaže sa politikom koju provodi gradonačelnik, koji smatra da je on nesposoban za obavljanje svoje funkcije, kada on krši ili ne izvršava odluku predstavničko tijelo ili svojim radom prouzroči znatnu materijalnu štetu, a da to nije obuhvaćeno Kaznenim zakonom i da se ne podlazi pod kaznenu osudu, može zatražiti izjašnjenje građana na referendumu o razrješenju gradonačelnika, odnosno župana, odnosno općinskog načelnika. Ukoliko građani na referendumu izglasaju razrješenje gradonačelnika njemu prestaje mandat, Vlada će imenovati povjerenika i raspisati nove izbore za, izvanredne izbore za gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika. Međutim, ukoliko u tom sukobu na referendumu građani daju podršku gradonačelniku, ne razriješe ga, onda mora Vijeće snositi konsekvence, Vijeće mora biti raspušteno i na taj način štitimo stabilnost vlasti na razini lokalne samouprave i sprječavamo šikanozno pokretanje referenduma. I moramo dopustiti i građansku inicijativu tako da ukoliko 33% upisanih birača predloži raspisivanje referenduma predstavničko tijelo mora raspisati referendum o povjerenju gradonačelniku i županu. S obzirom da je ta inicijativa bude, taj referendum raspisan na poticaj građana, a ne na poticaj samog predstavničkog tijela onda eventualni neuspjeh na referendumu ne bi smio imati negativne konsekvence za samo predstavničko tijelo. Raspravljalo se pitanje i ovlasti neposredno izabranog gradonačelnika i župana u pogledu upravljanja imovinom jedinica lokalne samouprave, sticanju i otuđenju. Naravno da on ne može biti, kako se netko pokušavao insinuirati, samo fikus, ali isto tako i ne može biti osoba koja ima vlast bez ikakvih ograničenja. Sad ovim Zakonskim prijedlogom predlaže se da ga gradonačelnik, župan ili općinski načelnik mogu samostalno raspolagati u pogledu sticanja i otuđenja pokretnine i nekretnine jedinice lokalne samouprave do visine, do vrijednosti koja ne prelazi 0,5% iznosa proračuna za tekuću godinu. S obzirom na veliku razliku u visini proračuna postoji i gornja granica, dakle, da je 0,5%. Ako on prelazi 1 milijun kuna onda je gornja granica 1 milijun kuna. I ostale članci Zakona su prilagođeni toj novoj ulozi, novom

urediti kako bi se ovaj Zakon stupio na snagu 17. svibnja 2009. godine. Dakle, na dan kada se okončaju sljedeći redovni lokalni izbori. Kao što sam uvodno rekao mi želimo da se ova materija temeljito raspravi, temeljito uredi, zato smo i pokrenuli reformu dovoljno rano, a ne da se stisnuti rokovima dovodimo u situaciju da se nedovoljno zrela rješenja ugrađuju u hrvatski pravni sustav. Mi ćemo pažljivo razmotriti sve ideje, prijedloge i primjedbe i ugradit ćemo ih u Konačni prijedlog zakona. Hvala vam lijepa. Hvala. Odbor za zakonodavstvo, Ustav, politički sustav? Odbor za lokalnu i područnu samoupravu? samoupravu? Predsjednik odbora, Dražen Bošnjaković, izvolite. raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske 29. lipnja 2006. godine.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 Potrebito je preispitati odredbu da najmanje 33% birača treba podržati prijedlog o donošenju Odluke o održavanju referenduma za razrješenje općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovog zamjenika, jer Odbor drži taj broj prevelikim. U članku 8. prijedloga, odnosi se na članak 40.b treba ugraditi razloge zbog kojih predstavničko tijelo može razriješiti općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika bez raspisivanja referenduma. U istom članku potrebno je pojasniti pojam znatne materijalne štete koja je razlog za razrješenje rečenih čelnika ukoliko ju je svojim radom prouzročio jedinici lokalne, odnosno područne regionalne samouprave. U članku 9. treba preispitati da li predložena odredba o izboru zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana odražava pravo na razmjernu zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkom tijelu jedinica lokalne i područne regionalne samouprave, propisano Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. Nakon rasprave Odbor je jednoglasno sa 7 glasova za predložio Hrvatskom saboru da donese sljedeći zaključak: Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi o prijedlogu zakona na sjednici Hrvatskog sabora i njegovih radnih tijela uputit će se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, poštovani zastupnik Zvonimir Mršić, izvolite.

Poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče. Klub zastupnika SDP-a predlaže da Vlada povuče ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi i da se obaveže Vlada da u nekom primjerenom roku Hrvatskom saboru dostavi cjeloviti Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi koji će stupiti na snagu prije sljedećih lokalnih izbora. Naime, smatramo prije svega da je Vlada na čelu sa premijerom Ivom Sanaderom zaustavila proces decentralizacije u Republici Hrvatskoj. Drugo, smatramo da je uvedena potpuna nekonzistentnost i konfuzija u zakonodavnoj regulativi lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj treće da Vlada ima obavezu prije svega omogućiti lokalnoj samoupravi da iskoristi ona prava koja su stupila na snagu u studenom prošle godine zakona, izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi, a koje jedinice lokalne samouprave do dana današnjeg ne mogu koristiti zato jer Vlada stalno piše nove izmjene i dopune zakona, a da pritom one koje je napisala i koje je ovaj Sabor usvojio pod formom velike, ogromne decentralizacije ne mijenja zakone i provedbene propise koji bi to omogućili da lokalna samouprava može koristiti. Dakle, to su načelni razlozi zbog čega mislimo da je opet ovo ovdje samo bacanje prašine u oči građanima Republike Hrvatske i velika priča o tome kako će se eto Hrvatska decentralizirati, kako ćemo imati općine, gradove i županije koji će imati ovlasti i fiskalni kapacitet za rješavanje problema i potreba građana Republike Hrvatske. Uz to ovaj zakon je potpuno nekonzistentan, konfuzan, nedorečen, kontradiktoran, u suprotnosti sa drugim zakonskim prijedlozima koje trenutno imamo u saborskoj proceduri, a koji se tiču lokalne samouprave. Ja bih molio da se donese i zaključak, ako već bude parlamentarna većina inzistirala na ovome, da se napravi pročišćeni tekst Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi pa me baš zanima kako će izgledati taj pročišćeni tekst toga zakona. Jer u tom zakonu ćete imati dio koji je na snazi i može se primijeniti, dio koji je na snazi i neprimjenjiv je i dio koji će tek stupiti na snagu 17. svibnja 2009. godine. U istom članku ćete imati te tri odredbe toga zakona. Nema nikakve potrebe da danas ovdje raspravljamo o tome što će biti 18. svibnja 2009. godine, ako danas nismo još uvijek raspravili i donijeli odluku o tome da od sutra veliki gradovi mogu izdavati građevinske dozvole, jer mi smo ovdje izglasali da oni to moraju moći, a Vlada im to onemogućuje. A veliko je pitanje. Mi smo ovdje obvezali Vladu da donese zakon kojim će se javne ceste povjeriti jedinicama lokalne samouprave na upravljanje i održavanje. Prošla je godina dana od kada to Vlada naprosto jedinicama lokalne samouprave onemogućuje. Ako trebamo o čemu raspravljati, onda trebamo o tome. Ako trebamo o čemu raspravljati, trebamo raspravljati o Zakonu o komunalnom gospodarstvu, gospodo, koje je Vlada obećala da će ući u proceduru do kraja 2004. godine. Ako trebamo o nečemu raspravljati, onda je to o fiskalnoj decentralizaciji. Ne na stranačkim skupovima. Ovdje u Saboru trebamo raspravljati o fiskalnoj decentralizaciji. A ova Vlada nije lokalnoj samoupravi dala niti lipe poreza. I to su činjenice o kojima treba ovdje razgovarati u ovom Saboru a ne govorit o tome što će biti 18. svibnja 2009. 2009. godine, jel'. E sad idemo na cijeli niz primjedbi koji se tiču ovog zakona. Ovaj zakon je potpuno nekonzistentan u odnosu na prijedloge koji su isto tako pisani u istoj Vladi pa recimo, u članku 40. a, gdje se navode razlozi za raspuštanje za opoziv ili kada prestaje gradonačelniku odnosno županu i njegovom zamjeniku mandat po sili zakona se navode određene stavke ali u članku 12. Zakona o neposrednom izboru gradonačelnika koje smo raspravili a nismo izglasali imate primjerice još jedan razlog. Pa kako to da se iz jednog zakona do drugog zakona taj jedan razlog izgubio. Ako već to imamo potrebe u ta dva zakona definirat, pa onda su valjda isti razlozi. Nemoguće da u jednom zakonu bude razlog više a u drugom zakonu razlog manje. A ja vas pozivam ako donesemo ovaj zakon da si probamo sastaviti taj članak 40. i probamo ga pažljivo iščitat kako će on uopće izgledati i tko će ga moći u tom trenutku interpretirati, jel'. E sad ono što je izuzetno problematično, to je pitanje doista opoziva načina na koji se može opozvati neposredno izabrani čelnik jedinice lokalne samouprave i njegov zamjenik. Imate dva načina koji zakon predviđa. To je dakle kada to odluči vijeće pri čemu se ne govori kojom većinom vijeće donosi odluku o raspisivanju referenduma, nego on može biti većinom glasova prisutnih na sjednici, što znači da recimo gradsko vijeće sa 25 članova može se dogoditi da 7 vijećnika donese odluku o raspisivanju referenduma. Drugo, da će biti smijenjen gradonačelnik ako se o njemu izjasni većina birača koji su izašli na referendum. Gospodo, ova odredba kaže da jedan građanin, jedan jedini građanin može smijeniti gradonačelnika. Jedan jedini, teoretski. Jedan građanin može izaći na referendum, na referendumu može biti 100% glasova …/Govornik se ne razumije./… ili jedna trećina vijećnika, jedna četvrtina plus jedan vijećnik raspisuje referendum a jedan građanin smjenjuje neposredno izabranog gradonačelnika. Još je apsurdnija situacija u članku 40. c, koji kaže da će predstavničko tijelo donijeti odluku ako 33% upisanih birača zatraži raspisivanje referenduma a da bi referendum bio valjan, dovoljno je da na njega izađe jedan građanin. Ponovno jedan građanin može smijeniti gradonačelnika ali da bi taj jedan građanin bio u poziciji da ga smijeni mora 33% birača potpisati peticiju. Pa to su apsurdi, gospodo. Ako 33 mora potpisati, a onda barem 50 treba izaći na izbore ili 50 mora glasati da se smijeni gradonačelnik, jer ne može manje od onih koji potpišu biti kvalificirano da razriješi tog gradonačelnika. I stalno govorimo o tome da gradonačelnika treba, župana govorim dakle čelnika Gospodo, a šta je sa vijećima? Zašto građani ne bi imali pravo onda raspustiti i gradsko vijeće, zašto ne bi imali mogućnost raspisat referendum o raspuštanju gradskog vijeća? Pa i Sabora? Zašto samo bi smjenjivali građani gradonačelnik? Pa građani će izabrati i vijećnike. …/Upadica se Zašto gradonačelnik ne bi imao ovlast raspuštanja gradskog vijeća? Da, da gospodo! se ne čuje./… Jer ako gradsko vijeće može donijeti odluku, ako jedna četvrtina gradskog vijeća može donijeti odluku da se smijeni gradonačelnik onda i gradonačelnik u nekim izuzetnim situacijama mora imat mogućnost raspuštanja gradskog vijeća. Jer inače dovodimo u poziciju gradonačelnika da ništa, neposredno izabranog gradonačelnika, ne današnjeg gradonačelnika koji ionako mora slušati predstavničko tijelo, nego neposredno izabranog gradonačelnika koji ima svoj legitimitet, neposredno dan od građana, da ništa drugo ne radi nego sluša što mu gradsko vijeće određuje. Nije vijeće neposredno izabrano. Prema zakonu, možda vi znate nešto kolega više nego što ja znam, ali ja sam o tome i jučer govorio da treba donijeti novi Zakon o izboru predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave a ne imati ovakvu konfuziju kakvu danas imamo, jel' E sad dolazimo do zamjenika. Meni nije jasno šta se događa kad smijenite gradonačelnika, ostaje zamjenik. Nije mi jasno zar doista ćemo raspisivati referendum za smjenu zamjenika gradonačelnika i zamjenika župana? Zar ćemo to raditi? Šta će se onda događati? Pa zamislite u kojoj ćemo mi situaciji biti. A gradonačelnik i zamjenik se biraju zajedno, istovremeno, neposredno kada se bira i gradonačelnik. Pa u koju mi to situaciju imamo? Pa imat ćemo svaki tjedan neki referendum ili izbore u nekim jedinicama lokalne samouprave, jel'. E sad dolazite do pitanja zastupljenosti nacionalnih manjina. Ovaj zakon predviđa da predstavničko tijelo posredno, dakle ono odabire drugog zamjenika. Međutim taj posredno odabrani zamjenik ima iste ovlasti kao i neposredno izabrani zamjenik odnosno neposredno izabrani gradonačelnik. Što je sa tim posredno izabranim zamjenikom, da li je on smjenjiv na referendumu? Da li ćemo za njega raspisivat referendum da ga se smjenjuje? Dakle, imate koliko god hoćete neodređenih stvari koje naprosto su u jedna u suprotnosti s drugim. ajmo na članak 13. ovog zakona gospodo. Ovdje se govori da imamo, da ćemo imat gradonačelnika od milijun kuna. Dakle, gradonačelnik će moći donositi ovlasti do 0,5 odnosno maksimalno milijun kuna. Ako smo tamo u onom članku rekli da izvršni organi u jedinicama lokalne samouprave više neće biti poglavarstva nego su to neposredno izabrani čelnici onda zašto im smanjivati ovlasti. To je jedno. Drugo, pa mi smo prošli tjedan raspravljali o prijenosu vlasti. I pazite sada apsurda. Ovim člankom se kaže o.k. tri godine i 11 mjeseci imaš 0,5 i milijun kuna a u mjesecu predizborne kampanje imaš 1% do jedne dvanaestine proračuna. Dakle, kada raspišemo izbore u predizbornoj kampanji onda ćemo povećati ovlasti čelnika jedinica lokalne samouprave. Potpuno konfuzno, iz istog ureda, iz iste Vlade su došla oba dva teksta zakona, na istoj sjednici raspravljamo o tome. Ne može, pazite ne može niti danas poglavarstvo odlučiti ništa što nije u proračunu. Prema tome, čemu ograničavanje nekakvih ovlasti. Ako predstavničko tijelo donese proračun pa ne može gradonačelnik bio on posredno ili neposredno izabran osim ako ne zloupotrebljava svoje ovlasti a tada ga treba strpati u zatvor odlučivati izvan onoga što je u proračunu. Pa zato država mora definirati svoje kontrolne mehanizme u Uredu državne uprave pa raditi upravni nadzor, u Ministarstvu financija pa raditi financijski nadzor ali nemojmo reći onda da će primjerice gradonačelnik Splita ili Rijeke koji će 2009. godine imati ja se nadam između milijardu i pol i 2 milijarde kuna budžeta. Pa nemojmo ih tjerati da moraju imati svaki drugi dan gradsko vijeće da bi donositi odluke o stjecanju odnosno otuđenju pokretnina i nekretnina. Ili recimo, da ne treba donijeti proračun. Nema potrebe da donosimo proračun i da radimo. Zamislite da Sabor ne odlučuje ni o čemu što se tiče proračuna a proračun države je 110 milijardi. Zamislite da mi tu sada situaciju preslikamo na Sabor i kažemo da do deset milijuna kuna može Vlada odlučivati samostalno a ostalo mora doći ovdje u Sabor. Pa nema potrebe. Pa imamo nešto što se zove proračun. Dalje, imate situaciju kad se raspušta gradsko vijeće. Imenuje se povjerenik. Koja uloga je povjerenika u toj situaciji? Kad smjenjujete gradonačelnika odnosno njegovog zamjenika imenujete povjerenika. Pa mi ćemo biti u situaciji da imamo dva povjerenika. Ovdje se preslikava sadašnja pozicija na buduću situaciju. Ne možemo nešto što su rješenja i danas kad imamo predstavničko tijelo posredno izabranog čelnika preslikavati na nešto kada ćemo imati neposredno izabrane gradonačelnike. I u konačnici, pazite ovo je nešto što treba stupiti na snagu 17. svibnja 2009. godine pa se u članku 24. kaže od tada, dakle od 17. svibnja u roku od 90 dana se moraju uskladiti statuti jedinica lokalne samouprave, a kako će jedinice lokalne samouprave funkcionirati u tih 90 dana. Sa poglavarstvima? Sa poglavarstvima? Ne statutarno. Kako će funkcionirati gospodo ako imamo neposredno izabranog gradonačelnika, u statutu je predviđeno da poglavarstvo donosi neke odluke itd. Koliko je apsurdno ovo govori i to da zakon predviđa da gradonačelnik prisustvuje sjednicama predstavničkog tijela. A drugi članak mu kaže da je on predlagatelj općih akata. Pa ako prisustvuješ kako ćeš onda braniti opće akte. Treba se reći da sudjeluje u radu odnosno dati mu ovlast koju ima danas poglavarstvo. Gradonačelnik mora biti u poziciji i moći sazvati predstavničko tijelo da ga ne blokira u radu kada treba donijeti opći akt ali sve se to ovdje o tome ne govori. Prema tome, predlažemo da Vlada se konačno primi posla, da omogući jedinicama lokalne samouprave da dobiju mogućnost da koriste one ovlasti koje su predviđene postojećim Zakonom o lokalnoj samoupravi i da se obveže Vlada u primjerenom roku da donese jedan cjeloviti tekst novog Zakona o lokalnoj samoupravi koji će stupiti na snagu doista u svibnju 2009. godine. Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Krunoslav Peronja. **Peronja, Kruno (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege! Upravo je netočan navod kolege da je ovaj prijedlog zakona konfuzan, nedosljedan. On je upravo moderan i dio je sustava kojim se decentralizira lokalna i područna samouprava u Republici Hrvatskoj i one primjedbe koje je kazao da bi trebale biti u ovom zakonu upravo su oni dijelovi zakona, Zakon o otpadu, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama, Zakon o ostalim udrugama, dakle ne bi trebalo miješati sa ovim prijedlogom zakona a Zakon o financiranju lokalne samouprave i to je posebni dio zakona kojim se decentralizira upravo moderna Hrvatska država. Drugi ispravak poštovani zastupnik Josip Đakić. gdje je ustvrdio da ovaj zakon ne služi ničemu i da ga treba povući iz procedure. Naime, ovo je moderni zakon koji govori o svemu onome što niste vi bili u stanju i mogli učiniti te predlaže jasnu definiciju izbora lokalnih regionalnih čelnika i njihove ovlasti kroz daljnji rad u lokalnoj samoupravi. To vi niste bili u stanju ni imali snage učiniti i stoga je ovo moderan zakon koji je na tragu europskih normi. Hvala lijepo. Za Klub HSS-a poštovani zastupnik Zvonimir Sabati. Izvolite!

je Klub HSS-a o ovom prijedlogu zakona već više puta i javno govorio što misli iako naravno se to može odnositi na prije svega Prijedlog zakona o izborima župana, gradonačelnika grada Zagreba, gradonačelnika i općinskih načelnika, prvog čitanja koje je bilo na prošloj sjednici i kada smo iznijeli određene primjedbe. To je dosta povezano i zato je nužno na početku reći da smo i tada već upozorili na neke nedorečenosti kao i nejasne formulacije pojedinih članaka. Ako se pogleda malo fonogram, ja sam i tada govorio upravo sam ukazivao o čemu je govorio moj prethodnik o posebnom položaju zamjenika i njegovoj nedefiniranosti. Da o tome sad ne ponavljamo. Stoga Klub HSS-a smatra da iz razloga tih povezanosti ovog današnjeg Prijedloga zakona a i zakona o kojem sam govorio dakle Prijedloga zakona o izborima župana, gradonačelnika Grada Zagreba, gradonačelnika i općinskih načelnika da upravo ta dva zakona zbog te simbioze moraju biti na istoj sjednici da vidimo koji je sadržaj jednog i drugog zakona pa onda ne bi bilo nejasnoće i ne bi bilo pitanje u jednom zakonu ono što se odnosi na drugi zakon. Znači mi ćemo kao Klub HSS-a protestirati ako se odvojeno bude raspravljalo o konačnoj, konačnom prijedlogu zakona. Drugo, kao što sam i rekao i tada u ime Kluba kad smo govorili i pojedinačno Hrvatska seljačka stranka je u svakom slučaju i bila i jest zagovornik neposrednog izbora čelnika čelnika lokalne i područne samouprave jer to je za nas jedan značajan i važan civilizacijski iskorak, ali ja u ovom trenutku, ja bih rekao da to možemo tretirati i kao jedan značajan izazov. To je jedna novina koliko god mi to htjeli i primijeniti što prije, ali novina koja sigurno javlja ili koja će ako već i nije javila niz dilema od moralnih do etičkih. I oni, sasvim sigurno možemo ih nekako kategorizirati ovisno o stupnju spremnosti društva za tako značajan civilizacijski iskorak. S obzirom da je javnost poprilično ja bih rekao već informirana o načelima neposrednog izbora, ali i ne dovoljno upoznata sa pojedinostima mislim da neće biti teško prihvatiti u javnosti takav novi model. Međutim važno je da ova potrebna, praktična iskustva koja ima, koja imamo svi skupa na postojećem sustavu organiziranosti i funkcioniranja lokalne ili područne samouprave pokušamo maksimalno primijeniti u ovaj zakon. Neke dileme ili problemi koji su se pojavljivali da izbjegnemo sada jer sada je prilika. Naravno da postoje modeli i ovo nije sasvim originalna ideja koja se želi ovdje primijeniti i upravo na tim postojećim modelima koji postoje mislim da bi trebalo stvoriti dobar sustav. Koja je kod nas ili Glavna dilema koja bi ukupno trebala i kod predlagatelja zakona biti da li je ovim Prijedlogom zakona precizno i vrlo jasno utvrđen odnos predstavničkog tijela i neposredno izabranog čelnika? gradonačelnika, župana. Da ne dobimo naravno lokalnog, pod navodnicima šerifa s neograničenom moći ili da se od neposredno izabranog čelnika lokalne ili područne samouprave određenim zakonskim ograničenjima ne stvori fikus bez prave zakonske moći a opet s druge strane osoba koja je dobila veliko povjerenje birača ili podršku birača. drugo, da li su ovim Prijedlogom zakona postavljeni kvalitetni mehanizmi kontrole koji bi morali pospješiti a ne blokirati funkcioniranje lokalne samouprave odnosno zakočiti rad lokalne samouprave? Pokušat ću sada na temelju ovih nekakvih naših dilema o kojima sam govorio, a mislim da nije ništa neskromno ako se ovdje konstatira da upravo među uvaženim kolegicama i kolegama zastupnicima ima velik broj i načelnika i gradonačelnika pa i župana koji su osjetili gorak gorak život izvršne vlasti u lokalnoj samoupravi i mogu sigurno doprinijeti kvalitetnoj raspravi ali i poboljšanju, značajnom poboljšanju ovog Prijedloga zakona. Ako se krene sa samim Prijedlogom zakona naravno vrlo jasno je rečeno nema poglavarstva, postoji samo načelnik, gradonačelnik, župan i njegova administracija. Ljudi koji će pisati određene odluke. Nekad je poglavarstvo to koje je, možemo mi govoriti bilo jednostranačko ili koalicijsko i tako dalje, ali tamo su bili posve različitih profila i svaki je imao svoju nekakvu sugestiju i da tako kažem pomogao u donošenju što kvalitetnijih prijedloga ili odluka. Danas nema zakona o lokalnim službenicima. Nemamo odnosa između načelnika, pročelnika i službenika. Govorim o lokalnoj iako možemo reći primjenjuje se Zakon o državnim službenicima. Ali to nije to. Znači mi u HSU smatramo da je poglavarstvo imalo tu nekakvu svoju posebnu ulogu barem u tom segmentu što su tamo dolazili ljudi iz različitih profesija. Sada, što će se desiti? Ma ne možemo mi uspoređivati županije, velike gradove, manje gradove, veće općine i manje općine. Nisu svi oni podjednaki. Kako će male, slobodno možemo kazati siromašne općine gdje ima načelnik volonter eventualno pročelnik jedinstvenog kupovnog odjela ako ima i tajnica u tom, u tom sjedištu općine? Kako će ti ljudi moći kvalitetno pisati i pripremati neke odluke? Mislim da bi trebali ipak malo razmisliti da li u zakonu omogućiti na neki način ili, naravno to će biti mogućnost da svaki načelnik, gradonačelnik ili župan, vjerojatno župan ne toliko, odredi se nekakv tim sa strane, ali ovo, ovo je dosta nezgodno prijelazno razdoblje gdje ćemo u početku stvoriti od tih lokalnih čelnika ili velike šerife ili nemoćne osobe koje nemaju, koje nisu univerzalne. Nadalje u članku 4., dakle to je bivši članak 35.b gdje se govori da načelnik ili nije bitno, dakle lokalni čelnik dva puta godišnje podnosi izvješće o svom radu. I to je u redu. Ali stavak iza toga, dakle odlomak iza toga govori da bi, da predstavničko tijelo može od općinskog načelnika i tako dalje tražiti izvješće o radu. Ma to nije sporno, ali što će se desiti? Ja govorim na temelju iskustva. Pa svaki mjesec će netko tražiti nekakvo izvješće o radu. A čime će se baviti taj načelnik. Stalno će pisati svoja izvješća? Pa dvaput godišnje je dovoljno dati izvješće.

Nije ovo prijedlog koji je loš, ali ćemo samim time vjerojatno onda potencirati predstavničko tijelo da svaki čas traži izvješće o radu, odnosno da po mogućnosti blokira rad lokalnoj neposredno izabranog čelnika. Ovo sam već rekao u članku 7. i 9. gdje se spominje da će prema posebnom zakonu biti definiran položaj i … /Ne razumije se./ … načelnika, gradonačelnika i župana te ponavljam još jedanput HSS inzistira da to bude na istoj sjednici, da vidimo koja su to rješenja. Članak 8. odnosno ako gledamo malo postojeći zakon to je članak 40. ali nas najviše ovdje interesira članak 40.b. O tome se govori i o tome će se vjerojatno najviše raspravljati u ovom Visokom domu. Odnos izvršne i predstavničke vlasti. Smatramo da ovdje u ovom prijedlogu zakona nije dovoljno precizno i kvalitetno definiran njihov odnos. Zašto to velimo? Zato jer samim time što je do sada koliko-toliko, ali možemo biti mi više ili manje zadovoljni, poglavarstvo je imalo ipak točno definiran odnos između izvršne vlasti, dakle poglavarstva i predstavnička tijela. Ovdje bi trebalo puno više i preciznije neke stvari utvrditi. Najviše vremena ću sada posvetiti oko ove dileme kako izglasati nepovjerenje načelniku koje je ovdje solidno upisano, međutim nisam baš siguran da su sve dileme otklonjene. Prvo jedan model razrješenja putem referenduma. Ja neću nešto ponavljati što je bilo rečeno, ali ću samo ipak skrenuti pozornost, to je da ovakav prijedlog može biti naravno prihvatljiv, znači predstavničko tijelo ima mogućnost da raspiše referendum o razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika i župana. za nas su dvije ovdje sada dileme prisutne. Prvo, 33% birača upisanih u popis birača općine, grada i županije. Jel' netko razumije što znači 33%. To je gotovo ponekad i kompletni odaziv na izbore. Mi se naravno nećemo protiviti ovih 33%, ali to je dosta značajan posao, samim time se hoće reći ako netko i predstavničko tijelo želi smijeniti svog načelnika i gradonačelnika treba enormno veliki trud da bi se to napravilo. Nije to tako jednostavno napraviti. Odnosno hoće reći ako načelnik učestalo griješi i konfrontira se sa predstavničkim tijelima itd. biti će dosta komplicirano to napraviti. Možda bi trebalo razmisliti da se smanji taj postotak od 33%. nije definirano kada je referendum valjan. Kao što je i kolega Mršić govorio, dođe jedna osoba i smijeni neposredno izabranog čelnika. To treba precizno definirati da li je potrebno 50+1 od naravno 50% od neznam koji su izašli, ali to je opet dilema. Ne možemo ići sa 50% koji su izašli. Naša dilema je od 50% od onih koji su potpisali minimum. Druga stvar koja je bitna. Veli da ako se donese na referendumu odluka, da će Vlada Republike Hrvatske imenovati povjerenika. Pa zašto Vlada? Za jednog načelnika Vlada mora to raditi. To neka predstavničko tijelo … /Ne razumije se./ … načelnika. Čemu da Vlada sada svakog načelnika mora imenovati, pa zaboravimo ta vremena. Isto tako ako na referendumu ne bude donijeta odluka o razrješenju načelnika, odnosno župana. Vlada Republike Hrvatske raspustiti će predstavničko tijelo. Ma ne treba Vlada, neka to napravi načelnik ili župan, a naravno treba se postaviti rok u kojem treba Vlada raspisati te izbore. I s obzirom da mi vrijeme ističe, radi se i o raspolaganju sredstvima, 0,5% ili milijun kuna. Dilema je dosta značajna. Za nekoga je 0,5% mnogo, za nekoga je milijun kuna mnogo, a za nekoga je milijun kuna malo. Jer ovdje se sve skupa unificira na 0,5% ili maksimum milijun kuna. Ma ne možemo to unificirati za župana ili za načelnika male općine. Isto tako ako govorimo o tom limitu od milijun kuna onda je to za siromašne, primjerice treba asfaltirati 500 metara, vrijednost milijun kuna. Međutim to nije isto i za jednog malog načelnika i za jednog bogatog gradonačelnika ili tako. U svakom slučaju odredbe u proračunu trebaju biti puno preciznije definirane i da načelnik ili dakle neposredno izabrani čelnik može raspolagati samo sa onim stavkama koja su precizno i u proračunu utvrđene. Mogli bismo sada govoriti problem izglasavanja proračuna. To uopće nije definirano. Ako se ne izglasa proračun, naravno prema sadašnjoj postojećoj situaciji raspušta se predstavničko i naravno izvršno tijelo. Kako riješiti taj odnos, te sukobe? Jer u pravilu će ili u pravilu ili u većinu slučajeva će neposredno izabrani načelnik biti možda i iz manjinske nekakve političke opcije, a predstavničko tijelo će imati većino iz one opcije iz koje on nije. To će biti sukobi … /Ne razumije se./ … mora se to precizno definirati, jer općina mora funkcionirati naravno i zbog razvoja same općine, a isto tako i zbog funkcionira prema ljudima. Dakle ponavljam, potrebno je još puno dorađivati ovaj prijedlog zakona. HSS se./ … uvijek podržati, ali idemo precizno utvrditi odnos načelnika i predstavničkog tijela, dovesti oba zakona ovdje da vidimo kako je riješen izbor načelnika, župana i gradonačelnika pa onda ćemo sigurno puno lakše diskutirati.

mi smo ovim zakonom u postupku vrlo značajnih promjena sustava lokalne samouprave. Ne samo ovim zakonom nego i onim zakonom koji smo već iščitali dva puta, to je Zakon o neposrednim izborima gradonačelnika, načelnika i gradonačelnika Grada Zagreba. Jer sami znamo da se u javnosti postavljalo vrlo često pitanje i bilo je veliko nezadovoljstvo dosadašnjim načinom izbora koji je omogućavao objektivno da ljudi iz manjih stranaka ili sa lista koje nisu dobile značajan broj članova Parlamenta neke jedinice lokalne ili područne samouprave postanu čelnici ili župani ili gradonačelnici i to raznim međustranačkim dogovorima, raznim međustranačkim kuhinjama ljudi su naravno, javnost je tražila da taj izbor bude transparentan i da taj izbor zapravo oni naprave. To znači da oni direktno daju glas onome tko će sutra biti gradonačelnik, načelnik ili župan. Naravno, u javnosti bilo je onih drugih mišljenja koja su išla za time da ćemo Hrvatsku zapravo podijeliti na način da ćemo imati 500 ili 600, ovo što je kolega Sabati govorio, lokalnih šerifa šerifa ili lokalnih moćnika koji će tu jedinicu vodit autokratski, koji će tu jedinicu voditi na jedan način koji nije primjeren demokratskom uređenju. se, suglasni smo da nakon dosadašnjih iskustava koja imamo u funkcioniranju sustava lokalne samouprave, čini se da u tom daljnjem razvoju nužno je da idemo u ovaj projekt neposrednog izbora. sve ono što smo suglasno ovdje u ovoj dvorani izražavali je da sami Zakon o neposrednom izboru nam ne znači ništa dok ne vidimo onaj odnos kakve ovlasti taj gradonačelnik ima neposredno izabran ili drugi čelnik, i kakav je njegov odnos sa lokalnim parlamentom. Upravo to dobivamo odgovor na to pitanje kroz izmjene ovog Zakona koji se danas ovdje pred nama nalazi u prvom čitanju i mislimo da je dobro da je u prvom čitanju. To znači da ga možemo za za drugo čitanje i uvažiti brojne primjedbe koje će biti sasvim dobrodošle i koje su već do sada iznijete i koje objektivno stoje i treba ih urediti. Po mišljenju Kluba HDZ-a mislimo da je ovim Prijedlogom taj odnos prilično dobro izbalansiran i da sada imamo jedan dosta dobro uravnotežen odnos između lokalnog parlamenta i neposredno izabranog čelnika. Naravno da će u daljnjem funkcioniranju to zahtijevati određenu i veću političku kulturu i jedan racionalniji pristup tom problemu. Da će trebati staviti u stranu nekakve sitne politikantske interese u funkcioniranju. Jer ono što ja sebi kad sam postavljao pitanje kako će to funkcionirati nama se objektivno može dogoditi da u nekoj jedinici lokalne samouprave imamo situaciju da postoji neka osoba koja ima karizmu u svojoj sredini, ne pripada niti jednoj stranci i prođe, dobije većinu i postane gradonačelnik, načelnik ili župan. A odnos u Parlamentu da bude potpuno drugačiji. Da nam Parlament u toj jedinici lokalne samouprave čini neka druga politička opcija sa kojom se on baš, što bi se reklo, i nema. I sada u funkcioniranju tako sastavljenih tijela može doista doći do određenih blokada i može doista doći da ili gradonačelnik sutra ili taj neposredni čelnik ne provodi one odluke koje donosi takav parlament, a opet moguće i da taj lokalni parlament ne prihvaća one prijedloge odluka koje takav čelnik donosi. Tu su doista moguće blokade sustava. Međutim, ako iščitavamo Zakon vidimo da i za to postoje rješenja. Čini mi se da je ovo dobro jer ovaj Zakon zapravo ne pruža mogućnost da taj čelnik bude olako smijenjen. Vjerujte mi, neće se lokalni parlament tek tako odlučiti da ide u raspisivanje referenduma da smijeni takvog čelnika. Jer veliki je to rizik, veliki je to rizik izaći na referendum i tražiti da se smijeni čelnik koji je izabran na neposrednim izborima. Ako to ne prođe tada oni koji su to podnijeli, e tada oni zapravo su na dispoziciji, oni bivaju raspušteni. Također veliki je rizik i takvog parlamenta da opstruira, da više od 3 mjeseca ne donosi one odluke i ne donosi odluke iz svoje nadležnosti samo zato što želi neposrednog čelnika opstruirati jer tada ovlast za raspuštanje takvog parlamenta ima Vlada Republike Hrvatske po postojećim propisima. Potpuno se ne slažem sa prijedlogom kolega iz SDP-a koji je iznio kolega Mršić da bi trebalo gradonačelniku dat ovlasti da on ima pravo u određenim situacijama raspustiti Parlament. Mislim da to ne bi bilo dobro jer po našem Ustavu građani ostvaruju pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu preko svojih predstavnika izabranih u lokalne parlamente. Naš Zakon i po sustavu nadzora, to znači onaj nadzor koji provode predstavnici državne uprave, znači oni predstavnici središnjih tijela državne uprave, to je nadzor akata koje donosi. Mislim da je sasvim korektan, to znači da predstojnik Ureda državne uprave može obustaviti određeni akt za koji smatra da je nezakonit. Zatim ga dostavlja Središnjem državnom uredu, Središnji državni ured ga dalje dostavlja Vladi i to je sustav koji po nama je vrlo korektan. Što se tiče raspuštanja, u Zakonu su vrlo taksativno i vrlo korektno nabrojani razlozi kada se predstavničko tijelo može raspustiti. Zato ovo su eventualne mogućnosti sutra koje mogu nastupiti u blokadi i koje mogu zapravo dovesti do opstrukcije funkcioniranja između predstavnika, između između neposredno izabranog čelnika jedinice lokalne samouprave i lokalnog parlamenta. Ali kada iščitamo Zakon i kada vidimo koje posljedice mogu doći mislim da u praksi se to tako često i neće događati. Također još jednu drugu stvar ne smijemo zaboraviti, a to je da se tu radi o jedinicama lokalne samouprave. Mislim da nekakvim daljnjim razvojem tih naših demokratskih institucija, da daljnjim razvojem i naše političke i demokratske kulture ćemo doći na tu razinu da se na tim tijelima ne provodi visoka i velika politika. Tu se odlučuje o zadovoljavanju onih neposrednih potreba građana, onoga što je vezano za određenu lokalnu sredinu i tu se ne bi smjeli toliko prenositi oni sukobi koji su karakteristični za stranke na samoj državnoj razini. Zato imamo na koncu konca i veliki broj po lokalnim parlamentima i onih predstavnika nezavisnih lista, onih jakih nezavisnih pojedinaca koji ne pripadaju niti jednoj stranci. Stoga ne mogu se složiti sa ocjenom kolege iz SDP-a da je ovaj Zakon bacanje prašine u oči građanima jer mislim da definitivno se ne mogu, kolega Mršić, sa vama složiti u tom pogledu. Da naš sustav lokalne samouprave ne funkcionira. Na koncu konca i vaš grad dokazuje da i vaš grad dokazuje da sustav lokalne samouprave funkcionira, a dokazuje zapravo i brojna međunarodna izaslanstva koja vrlo afirmativno govore o njemu. Mi smo u fazi jedne nadogradnje i razvoja tog sustava. Ovo je jedan vrlo, vrlo korektan prijedlog u prvom čitanju kojim možemo naravno nadograditi, sa vama se potpuno slažem da je potrebno preispitati one odredbe o referendumu i eventualno spriječiti preciznijim reguliranjem takvih odredbi da sutra bude nekakav zaista minimalan izlazak građana na takav jedan referendum. Također potrebno je preispitati i ove neke druge odredbe vezano za ovo što je i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u svom izvješću naveo da je potrebno točno i precizno navesti razloge kada bi se mogao takav gradonačelnik smijeniti ili tražiti da se provede referendum građana vezano za njegovu smjenu. Ono što je vrlo bitno, nakon ovoga, nakon ova dva zakona, ovo što je kolega Sabati govorio što je vrlo značajno, da su ta dva zakona u proceduri, o ovome smo već raspravljali, ovaj je danas pred nama. Glasovat će se vjerojatno istovremeno na istoj sjednici o oba. što je vrlo značajno u tom sustavu lokalne samouprave nakon ova dva zakona doista se dešavaju vrlo bitne promjene. Nemamo više poglavarstva, imamo gradonačelnika kao nositelja izvršne vlasti na lokalnoj razini. Možda bi bilo dobro u tom zakonu neke odredbe staviti i vezano za možda ured gradonačelnika, da se vidi otprilike i ustrojstvo njegove uprave ili to ostaviti što je isto korektno, ostaviti da se regulira samim statutom. Stoga kolegice i kolege klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ovaj zakon u prvom čitanju. Smatramo da je to jedan dobar predložak, smatramo da su ovim zakonom dobra rješenja i uravnotežen je taj odnos između lokalnog parlamenta i neposredno izabranih čelnika općina, gradova,

Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Zvonimir Mršić. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Pa kolega Bošnjaković je rekao da sam ja rekao da sustav lokalne samouprave ne funkcionira u Hrvatskoj, što nije točno, ja nisam uopće govorio o tome, a kad već ste prozvali onda moram reći da kol'ko malo novaca ste ostavili lokalnoj samoupravi ona sjajno funkcionira. Hrvatske narodne stranke kada sam pročitao prvi put ovaj prijedlog izmjena zakona mislio sam da mi je netko podvalio šaljivu verziju zakona pa sam provjeravao još jedanput da li raspolažem autentičnim tekstom koji je k nama došao i ne mogu se oteti dojmu kao da je ova varijanta zakona bila rađena ili došla iz nekakvog amsterdamskog coffee shopa. U obrazloženju zakona piše vjerovali ili ne da je u Hrvatskoj zakonom ukinuto poglavarstvo u općinama, gradovima i županijama i budući da u Hrvatskoj postoji zakon koji propisuje neposredni izbor općinskih čelnika. Kol'ko ja znam još uvijek nemamo takav zakon u Hrvatskoj jer ga nismo usvojili i čekamo da dođe na red za glasanje. Možda će Sabor usvojiti taj zakon, ali on u ovom trenutku još ne postoji. U obrazloženju zakona se pošlo od toga da je on već donijet, mislim da takve nepreciznosti i takve tvrdnje ne bi smjelo pisati u prijedlogu zakona koji je rađen nakon drugog čitanja zakona na koji se on odnosi. Ja želim vjerovati da će Sabor konačno ipak prihvatiti ono što je Hrvatska Hrvatska narodna stranka u ovom parlamentu od 2001. četiri puta predlagala, a to je to da neposredno građani biraju svoje lokalne čelnike. Iz samog teksta zakona vidljivo je da je u njegovom pisanju izostala ovaj put stručna pomoć različitih agencija za međunarodni razvoj, instituta stranih dakako i ono što me posebice smeta opet u kojem to dokumentu postoji obaveza Vlade, središnje vlasti da kada priprema zakone o lokalnoj i regionalnoj samoupravi mora izvršiti konzultiranje sa lokalnom ili regionalnom samoupravom. Čini mi se da se radi o Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi koju je Hrvatska ratificirala. U obrazloženju zakona nema ni riječi da li je provedena rasprava u savezu općina, savezu gradova i zajednici hrvatskih županija i kakvi su stavovi bili tamo rečeni od strane onih koji bi trebali primjenjivati ove zakonske propise. Sad vas moram podsjetiti kada smo mi prije negdje godinu i pol dana predlagali dva cjelovita zakona – o izboru i o lokalnoj samoupravi – i nismo nudili izmjene i dopune jer česte izmjene i dopune zakona bez izrade pročišćenih tekstova jesu razlogom loših zakona, tada je Vlada u svojem mišljenju odbila naše prijedloge uz obrazloženje da odnos između neposredno izabranog čelnika i predstavničkog tijela treba jako pažljivo zakonom definirati i utvrditi. Pa ajmo vidjeti kako je to u ovom prijedlogu zakona Vlada sada jako pažljivo utvrdila. Članak 3. izmjena odnosi se na članak 35. zakona, on vam inače regulira ovlasti predstavničkog tijela. U ovom se ne mijenja ta odredba i pitam vas da li u članku 35. piše da je općinsko vijeće nadležno za usvajanje proračuna ili županijska skupština. Da li u ovlasti predstavničkog tijela postoji odredba usvajanja proračuna? To je bitno zbog članka 48. Pitam po ovom modelu neposrednih izbora, tko je predlagatelj proračuna županijskoj skupštini? Tko predlaže proračun? Nema odredbe. Predlagatelj proračuna nije zakonom utvrđen. Postoji odredba da ako predstavničko tijelo ne usvoji proračun u zakonom predviđenom roku da se raspušta. Al' nema nikog tko je u obavezi predložiti proračun. I što ćemo raspustiti predstavničko tijelo zato što recimo gradonačelnik nije predložio proračun, jer ga ovi zbog toga nisu mogli donijeti. Pa kad radimo zakon koji regulira nove odnose u lokalnoj samoupravi kao što jesu neposredni izbori, onda i ove odredbe koje u starom sustavu nisu bile ni potrebne, moramo utvrditi radi preciznosti. Upravo radi preciznosti tih odnosa neposredno izabranog čelnika i predstavničkog tijela. Nadalje, članak 8. uvodi novinu, o prestanku mandata neposredno izabranom čelniku. I sad imate odredbu u članku 40.a da ako mandat neposredno izabranom županu prestane u godini u kojoj se održavaju redovni izbori da neće biti izvanrednih izbora. Točka. Tko ga zamjenjuje? Vladin povjerenik. On ima svog zamjenika koji je izabran na neposrednim izborima u paketu s njim. Zašto ga on ne bi zamjenjivao? Ili ga možda on zamjenjuje? E to se iz zakona ne zna iščitat. Jer ovdje je stavljena točka a tamo postoji odredbe ako prestaje mandat županu da ide Vladin povjerenik. Stari i novi model, međufazno rješenje, nedorečeno. Ima dalje. Ako prestane mandat zamjeniku bilo kada, nema novih izbora za zamjenika. Dakle, ostaje samo jedan čovjek, župan, gradonačelnik ili načelnik općine. I što onda? Prestanak mandata po sili zakona ima 1, 2, 3, 4, 5, 6 5, 6 razloga. Da li je svaki od tih razloga …/Govornik se ne razumije./… zakona podjednako bitan? Pa recimo ako gradonačelniku prestane mandat zbog smrti, onda ga zamjenjuje zamjenik, Vladin povjerenik ili idu izvanredni izbori. Drugo je, pravomoćna sudska presuda zbog kaznenog djela i kazne zatvora duže od 6 mjeseci. Nisu isti slučajevi, nisu isti razlozi i nije ista situacija. Ove izmjene i dopune o tome uopće ne govore a kada ćemo imati dole nesporazume onda će središnji ured morat davat tumačenje i angažirat Katedru za ustavno pravo pravnog fakulteta da nama objasni u Parlamentu što smo mi mislili kad smo donašali zakon. Članak 40. b, govori o referendumu i smjeni tako izabranih čelnika. Pa veli da predstavničko tijelo može raspisat referendum. Na čiji prijedlog? Jednog vijećnika. Jedne desetine vijećnika, većine vijećnika, kluba vijećnika. Tko je formalni predlagatelj referenduma, određenog broja potpisa vijećnika, skupštinara? Kojom odlukom se donaša odluka o referendumu? Običnom većinom, dvotrećinskom, tročetvrtinskom. Odredbe nema. Dakle, običnom većinom. Da li referendum ujedno kad je inicijativa za smjenu načelnika znači i smjena njegova zamjenika? Oni su birani u paketu. Valjda je i referendum u paketu. Ali članak 40.b, govori samo o načelniku, gradonačelniku i županu ali ne i zamjenicima. I u članku 9. odnosno novi članak 41. odredbe o njima su zasebne. Što to znači? Da ćemo ih birat u paketu a razrješavat pojedinačno. To je nespojivo, što ne ide? Nadalje, referendum raspisuje predstavničko tijelo i odluka je pravovaljana većinom birača koji su izašli na referendum. Po kojem zakonu? Naime, ja podsjećam Sabor da Hrvatska ima posebni Zakon o referendumu. Postoji posebni Zakon o referendumu koji propisuje da ovakvu vrstu referenduma raspisuje Vlada Republike Hrvatske, da je referendum pravovaljan ako na njega izađe 50% plus 1 birač upisani u birački popis a odluke se donose ako se za nešto izjasnila većina 50% plus 1 izašlih na referendum. Dakle, da li će se ovaj referendum provoditi po Zakonu o referendumu ili ćemo ovaj zakon doraditi ili da bi ovo bilo prihvatljivo za prvo čitanje da vidimo da li mijenjamo Zakon o referendumu, i njega treba onda doraditi i prilagoditi novoj vrsti referenduma općinskog, gradskog, županijskih i nacionalnih odnosno državni referendum. To nije isto. Sad veli ovako. Općinsko vijeće nepoznatom većinom raspisuje referendum a ako pak slučajno građani žele smijeniti za inicijativu trebate 33% potpisa birača, dakle jednu trećinu, a na referendumu za smjenu je dovoljno 25% plus 1 glas. Pa gdje toga ima da inicijativa traži 33% potpisa a konačna odluka 25% glasova. Kako to da je za inicijativu potrebno veći broj birača nego je potrebno na referendumu da bi odluka bila pravovaljana. Valjda obrnuto. Ako se već željelo napravit to da se građanima da mogućnost što je dobro, onda je za inicijativu dovoljno valjda 10% a odluka referenduma je 25%. U zakonu tako piše o referendumu. Njega ne mijenjamo, dakle ostaje ta odluka. Članak 13. govori o ovlasti raspolaganja imovinom. Do sad je poglavarstvo upravljalo i raspolagalo imovinom. Upravljalo i raspolagalo. Sada se predviđa da upravljanje imovinom ostane neposrednom čelniku a raspolaganjem se limitira zavisno od vrijednosti, pa se veli 0,5% odnosno do milijun kuna. Čega? 0,5% vrijednosti čega? Pojedine nekretnine i tako deset puta u godini dana ili samo jednom u godini dana. Vrijednosti nekretnine uknjižene u knjige, tržišne vrijednosti te nekretnine, procijenjene vrijednosti te nekretnine. Koja vrijednost se uzima? Što je s nekretninom koja je u knjigama općine, grada ili županije isknjižena? Dakle, nema knjižnu vrijednost više. 0 je vrijednost. Pa kad se daju u zakonu odredbe koje se odnose na nekakvu vrijednost onda moraju biti jasne na koju se vrijednost misli. Knjižnu, tržišnu, procijenjenu i koliko puta u godini dana se takvo pravo može akumulirati, koristiti ili je ovo jednokratno pravo. Opet je odredba zakona nejasna i opet ćemo je različito primjenjivati i tumačit. I onda ćemo imat situacije da će se činit pogreške zbog koje će netko doći u sukob interesa, drugi će zahtjev za smjenu, treći će imat kaznenu prijavu, samo zbog toga što sada nemamo cjelovitu zakonodavnu reformu. Samo zbog toga što kroz izmjene i dopune krpamo sustav umjesto da imamo zakone, cjelovito rješenje. Članak 24. govori o prelaznim situacijama i obavezi da se statuti i poslovnici lokalnih zajednica usklađuje s ovim zakonom u roku od 90 dana od 17. svibnja 2009. A po kojim propisima i pravilima će se vršiti konstituiranje predstavničkog tijela na tim izborima? I taj dio zakona kad smo mi radili je bio najteži izradit jer smo na kraju ipak i nakon savjetovanja sa stručnjacima ustavnog prava došli do zaključka da kada mijenjate model izbora prijelaznom rješenju pitanje je konstituiranja i prve konstituirajuće sjednice treba riješiti zakonom jer akti koji u lokalnoj zajednici postoje ne mogu se primjenjivati na novi izborni model. I zbog toga ovaj zakon bi trebao imati i rješenja konstituiranja po novom modelu za prvu konstituirajuću sjednicu nakon izbora 2009. Ovakvu odredbu zaista će biti konfuzija, zaista će biti situacija da se veliki broj predstavničkih tijela neće moći konstituirati i da ćemo imati zbog toga izvanrednih izbora. To su razlozi zašto nećemo moći podržati mi u prvom čitanju ovaj prijedlog zakona. I predlažemo da se ovaj prijedlog zakona povuče, da se pripremi novi Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi podešen modelu neposrednih izbora koji bi zajedno stupili na snagu 2009. kada su redovni izbori za predstavnička tijela, za načelnike, gradonačelnike i župane. Ovaj dio mandata je započeo, ova utakmica je započela po jednim pravilima i neka završi do kraja po pravilima koja su vrijedila, svibanj 2009. Novi mandat, novi ustroj, novi propisi, novi način izbora i druga pravila. Onda smo korektni i prema građanima, prema biračima i sada već utvrđujemo pravila igre za izbor, ovlasti, nadležnosti a nadam se da će i pitanje financiranja lokalne samouprave sa stranačkih tribina i konvencija prijeći u ovu sabornicu. Hvala. Hvala. 10:43, isteklo je vrijeme za raspravu u trajanju od deset minuta na koju se inače prijavilo 16 zastupnika. Klub zastupnika HSP-a u dva dijela, prvi poštovani zastupnik Pero Kovačević i u drugom dijelu Pejo Trgovčević. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče! Pa, Klub HSP-a smatra da je kod prijedloga ovoga zakona jedino naslov zakona dobar i mislimo da se nisu stekli uvjeti da se obavi rasprava o ovome prijedlogu zakona u prvom čitanju i smatramo da bi trebalo obaviti prethodnu raspravu. Naime, mi danas nismo ništa pametniji a to smo očekivali i to je bila cijela tema rasprave kad smo govorili o neposrednom izboru načelnika, gradonačelnika i župana jer smo se svi onda manje-više složili s činjenicom da taj neposredni izbor u biti ne znači ništa ukoliko se ne zna kakvi su odnosi između predstavničkoga tijela s jedne strane i neposredno izabranog čelnika s druge strane. Znači, ako idemo u nove projekte moramo znati i osmisliti i simulirati kako i na koji način ćemo riješiti sva moguća sporna pitanja odnosno blokade koje će se pojaviti u odnosima neposredno izabranog čelnika i predstavničkoga tijela. I zbog toga je to trebao biti i temeljni pristup Vladi pri izradi ovoga zakona, znači točno isimulirati situacije gdje može doći do blokade odnosno do sukoba neslaganja između neposredno izabranog čelnika s jedne strane i predstavničkoga tijela s druge strane. Tu je riječ o jedno pet, šest ključnih krucijalnih pitanja gdje može doći do sukoba i onda je trebalo na temelju toga vidjeti kako i na koji način ta pitanja razriješiti. Prvo pitanje recimo je jako bitno, to je pitanje proračuna. Moramo biti svjesni činjenice ako je riječ o neposrednim izborima da će taj čelnik koji se kandidirao dati svoju viziju, svoj program za dotičnu općinu, grad ili županiju što on misli i u kom vremenskom razdoblju, znači za četiri godine što i kako će se napraviti. I sada dolazimo u situaciju. On predlaže proračun gdje taj svoj program hoće provesti u djelu vezano za sredstva. I s druge strane, postoji predstavničko tijelo koje ne prihvaća takav proračun odnosno ne omogućava mu da on provodi dio svoga programa koji je on izložio biračima te općine, toga grada, te županije. I znači, dolazimo do prvog sukoba između neposredno izabranog i predstavničkog tijela. I možemo doći do situacije da predstavničko tijelo ne prihvati proračun a proračun normalno mora predlagati i predlaže onaj neposredno izabran. Da li je to riječ o gradonačelniku, načelniku ili o županu. Što onda? Da li će se raspustiti predstavničko tijelo ili će se provoditi referendum o tome da li taj neposredno izabran ima povjerenje? Znači, to je prvo pitanje koje je krucijalno i koje je najbitnije u ovome dijelu kad se hoće program koji je tako napravljen provesti u djelo. Postoji razni broj drugih pitanja iz te domene, recimo neposredni čelnik je obećao da će napraviti racionalizaciju stručnih službi, uprave na području općine, grada i županije. On s tim prijedlogom ide na predstavničko tijelo, predstavničko tijelo ne prihvaća taj prijedlog. Šta će se onda napraviti? Na koji način će se ta pitanja razriješiti? Evo recimo, vi ste u ocjeni stanja kazali osnovna pitanja koja se predlažu urediti ovim zakonom. Prvo ste rekli uvođenje neposrednog izbora općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana, to ne uvodimo ovim zakonom nego onim zakonom o neposrednim izborima. Drugo, kaže preciziranje odnosa između predstavničkog tijela i nositelja izvršne vlasti. Jesu li ti odnosi precizirani? Nisu precizirani. Čut ćete i u drugome dijelu oko pitanja referenduma što će kolega Trgovčević reći. Znači, sve one krupne stvari, sve one situacije gdje dolazi do blokade, znači gdje dolazi do sukoba između neposredno izabranog i predstavničkoga tijela uopće nisu razriješene niti je vidljivo kako i na koji način se to može razrješavati. Definiranje ovlasti općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika, odnosno župana, da li je definirano? Nije definirano ovlasti. Što u situacijama kad se sadržano je projekt program recimo toga netočno izabranog gdje on daje jednu viziju što će se i na koji način u četiri godine napraviti? Kako će se onda ići sa pitanjem zaduživanja te općine, toga grada, on je izložio svoj program, rekao je biračima napravit ćemo ceste, napravit ćemo bazene, otvorit ćemo poslovnu zonu ili sve već što mu padne na pamet i sad on hoće to putem proračuna znači osigurati provođenje u djelo. Da li ste razmišljali u tome dijelu da jedan dio proračun on kao neposredno izabran recimo može 40% da se taj dio mora prihvatiti a onome 60%, moguća je takva varijanta da se vidi da je to u nadležnosti predstavničkoga tijela. I znači koje će u takvim situacijama ako je sukob oko proračuna ili kod tih odluka tko će biti taj koji će donijeti sud odnosno kad nemamo zakonskoga rješenja da li u toj situaciji će doći do raspuštanja predstavničkoga tijela? Ili će doći do onoga dijela da će se ići referendumom izjašnjavati o tome da li taj čelnik ima povjerenje ili nema povjerenje? Onda vam je recimo vrlo zanimljive situacije veli prestanak po sili zakona. Veli, to je onaj članak 40a: «Ako mu pravomoćnom sudskom presudom bude oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost danom pravomoćnosti sudske odluke.». Znamo mi kome se može oduzeti poslovna sposobnost odnosno kome se može ograničiti poslovna sposobnost i u kojima uvjetima? To je normalan pravni institut. Ali vjerojatno ste ovdje više mislili na izricanje raznoraznih zaštitnih mjera zabrana obavljanja … /Govornik Što recimo u situaciji da je postupak oduzimanja poslovne sposobnosti pokrenut i nije razriješen za mandata? I nakon toga se utvrdi da je pojedina općina imala čelnika koji uopće, kojima je oduzeta poslovna sposobnost. Šta ćemo unatrag sa svim time što je on radio? Znači moguća je i takva varijanta. I recimo što ćete napraviti u slučaju veli: «Predstavničko tijelo će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu o prestanku mandata». Što ako ono u roku 8 dana kad su nastupili neki od ovih razloga za koje se smatra da prestaje da prestaje mandat po sili zakona, ako oni u tome roku ne obavijeste? Da li ćete onda poduzeti? A znali su recimo. Predstavničko tijelo zna, ali neće obavijestiti Vladu da je recimo kažnjen čelnik za kazneno djelo u prometu recimo s dva mjeseca pravomoćnom, I zašto onda u takvim situacijama ako je on razriješen, zašto ćemo ići na nove izbore kad postoji njegov zamjenik? Prema tome vidljivo je iz ovoga svega da u biti osim naziva zakona sve drugo nije riješeno. Niti je pokušano na odgovarajući, na adekvatan riješiti. Prema tome ajmo stavimo 10 pitanja gdje će doći, evo mi smo vam rekli par, 10 pitanja gdje može doći do sukoba, do blokade između neposredno izabranog i predstavničkoga tijela. I onda pitanje po pitanje riješimo pravno i omogućimo izlazak iz takve situacije. To je jedini način gdje možemo doći do nečega gdje znamo u što idemo, kako idemo? A najbolja bi bila varijanta i kad tako nešto napravimo onda napraviti test na određenom broju gradova i općina gdje će eventualno biti održani izvanredni izbori tako da vidimo da li je i to dobro? ovo danas stupilo na snagu i kad bi se po tome radilo to se ne bi znalo, moglo, imali bi situacije da se pojedinima općinama i gradovima može cijelo, cijeli mandat se održavati referendumi pa će jedni drugima iskazivati nepovjerenje. Evo Pejo Trgovčević nastupa dalje. Hvala. malo zaustavite vrijeme samo. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Zlatko Kramarić. kolega Pero KOvačević je rekao na početku svog izlaganja da danas nismo ništa pametniji. Ja bih ga molio da govori u svoje ime i da izbjegava ove množinske oblike. … Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, državni tajniče, dame i gospodo saborski zastupnici evo ja moram reći u ime Kluba Hrvatske stranke prava da se naš Klub ne protivi donošenju ovakvoga zakona i nismo protiv neposrednog biranja gradonačelnika, načelnika, župana, dožupana odnosno predstavnika lokalne samouprave u izvršnoj vlasti. imati Zakon o neposrednom biranju čelnika lokalne samouprave bez izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi kojim bi se regulirao odnos neposredno izabranih čelnika lokalne i regionalne samouprave i predstavničkog tijela apsolutno to ne podržavamo. Maloprije gospodin Krunoslav Peronja je rekao da je ovaj Prijedlog zakona fantastičan, moderan, izvrstan. Ja ne znam o kakvom Prijedlogu zakona on govori, možda on ima nekakav drugi zakon, ali ovaj Prijedlog izmjena i dopuna zakona svakako to nije. Naime ja ću upozoriti na neke stvari a to je da se u provedbi ovoga Zakona mora osigurati dodatna sredstva u proračunima lokalne i regionalne samouprave ali se ne zna koliko ni kada? Jer se ne zna koliko će se puta, ovim Prijedlogom zakona nije regulirano koliko puta se može održati tijekom mandata odnosno tijekom jedne godine referendum? Dakle to uopće nije definirano. A taj referendum koji može raspisati lokalna samouprava po ovom Prijedlogu zakona može biti više puta tijekom mandata odnosno više puta u godini jer to nije regulirano. Dakle ne može se planirati u jednom proračunu na koji način će se financirati referendum? smjene čelnika lokalne samouprave odnosno gradonačelnika, načelnika, župana i dožupana to također nije regulirano ovim Prijedlogom zakona a svakako bi trebalo biti regulirano a to je kako i na koji način će se oni mijenjati? Dakle ovaj Prijedlog izmjena i dopuna zakona regulira sustav referenduma. moguće je provesti referendum, ali mi dobro znamo svi da je referendum zapravo, da treba financirati kao i redovne izbore. Ali ovdje trebamo iščitati jednu stvar koju nitko ne napominje, a to je da nakon provedenog referenduma svakako slijede izbori. Bez obzira da li referendumom dobio povjerenje gradonačelnik i župan ili ne dobio. Dakle mi provedbom referenduma moramo nakon toga provesti izbore. Da li izbore za gradonačelnika i župana ili izbore za predstavnike u lokalnoj samoupravi? Pa ovim Prijedlogom ovdje izmjena i dopuna zakona zapravo predlagatelj ne zna da li će biti dostatan proračun lokalne samouprave za sve ove možebitne makinacije ovim Prijedlogom zakona? Dakle Klub zastupnika Hrvatske stranke prava smatra da ovaj Prijedlog može biti samo kao jedno predčitanje zakona. Mi smo rijetko kao klub, nismo podržali prvo čitanje nekog zakona. Ovaj put ne možemo podržati ni prvo čitanje ovoga zakona jer smatramo da ga treba mijenjati u 95% ovoga prijedloga. Dakle predlažemo da predlagatelj da ovo kao predčitanje i složi jedan Prijedlog zakona izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi koji će definirati točno odnose između predstavničkog tijela lokalne samouprave i predstavnika izvršne vlasti lokalne samouprave. Hvala vam lijepa.

slijede izbori. Jer ako, ako su izbori raspisani na osnovu zahtjeva 33% birača pa neće se onda raspisati izbori za tih 33% birača.

Mogao bi se steći dojam da zapravo sada imamo jednu sjajnu situaciju da sve funkcionira i da bi bilo najbolje da se apsolutno da se ništa ne mijenja. S druge strane, ne mogu ja govoriti u ime svih, nego neki su, neki od nas, ali dobar dio javnosti smo svjedoci da su prošlogodišnji izbori i sve ono što se poslije 15. svibnja 2005. godine događalo, doista bili kap

neprestano se preslaguju kockice, političke kockice u Velikoj Gorici se to dogodilo, to se dogodilo u Požegi, to se dogodilo u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, priprema se nešto u Brodu sl. i svakako da postoji čitav niz drugih općina i gradova i županija gdje je stanje daleko od idealnoga. Iako su izbori prošli zapravo ne radimo ništa drugo nego se bavimo sami sobom i pokazujemo koliko nisko politika može pasti. Svakako da je slobodni mandat je kažu civilizacijska tekovina i da čovjek kada bude jedanputa izabran da s tim mandatom može … /Ne razumije se./ … onako kako on to želi. Mi jednostavno možemo sumnjati u motive njegovih naglih promjena političkih dresova, da li su one političke naravi ili iza toga stoji neki malo opipljiviji razlozi i motivi i promjena tih dresova. Stranke se dresova. Stranke se kao amebe dijele. Ljudi kažem prelaze naglo u neovisne ili pronalaze najedaputa nove političke ljubavi i očito da je nešto trebalo učiniti. Zakon je očito bio tako načinjen da je upravo proizvodio tu krizu i očito kako stvari stoje, a mi smo pokazali da smo vrlo maštoviti kada je u pitanju kako da izigramo određena zakonska rješenja i kažem to smo doista činili kako je vrijeme tamo od 93. na ovamo prolazilo, sve maštovitije i maštovitije da doista 2005. smo se sudarili da tako ipak više neće ići. I to je bio doista signal i Vladi, odnosno državnome uredu da se izađe sa jednim setom zakona koji će pokušati tu doista situaciju koja nam ne ide na čast, koja politiku svodi na najgoru moguću vrstu posla i sve one epitete koji nam se u javnosti i medijima dijele, moramo prihvatiti da pomalo i zaslužujemo budući smo mi najviše predstavničko tijelo, onda na nama je da pokušamo mijenjati to postojeće stanje za koje se nadam da postoji konsenzus da nije idealno kako stoji, kako stvari stoje bojim se da se do 2009. ako bi zakon ostao isti neće ništa bitnije promijeniti, odnosno da će situacija poslije 2009. biti još i gora. Očito da su najatraktivnija mjesta, mjesta načelnika, gradonačelnika i župana i da se mora povući određeni potezi koji će upravo tu unutar unutar predstavničkih tijela smanjiti te trgovine, te neprincipijelne dogovore, te neprincipijelne koalicije, uopće jednu političku trgovinu kažem koja svakako u javnosti izaziva opravdani otpor i gnjev. Ono što je sada važno, ako smo se za tako nešto odlučili i smatramo da kažem postojeći zakon ne valja, onda ovi novi zakoni se moraju donositi, moraju biti po mom mišljenju puno sadržajniji, deblji. U zakonu se ništa ne smije predmnijevati. Jer ako se nešto predmnijeva, ako nešto ostane da će, onda morate znati unaprijed da će naša maštovitost doista te stvari dotjerati pa evo što su neke kolege prije mene govorili, upravo do ovih pomalo … /Ne razumije se./ … oblika ako se to u zakonu ne napiše jasno. I ta jasnoća mora da doista bude sveobuhvatna. I to je ona naša primjedba. Podržavamo, na kraju upravo moramo reći da iskustva onoga zakona koji je donesen krajem 92. godine pa smo imali izbore 93., upravo taj život upravo u lokalnoj, radeći 15-tak godina u lokalnoj samoupravi pokazali su se upravo sve te moguće devijacije i onda upravo iz tog iskustva isto nam se učinilo da bi bilo kud i kamo uputnije da imamo neposredni izbor gradonačelnika kako bi upravo ta činjenica kada se izabere takav čovjek da onda u predstavničkom tijelu zapravo se gubi, bile neke nužnije potrebe za nekom neprincipijelnom trgovinom nego jednostavno da predstavničko tijelo radi pa čak ako postoji mogućnost kohabitacije da su politički odnosi u predstavničkom tijelu drugačiji, odnosno imaju većinu kojoj ne pripada tako neposredno izabrani načelnik, gradonačelnik ili župan. I ne treba od toga, mislim to je moguće, to iskustvo europsko, svjetsko takve mogućnosti poznaje i ne treba nas zbog toga se plašiti. Isto također ako postoji strah da li ćemo imati fikuse ili šerife. Pa i ovi zakoni, pa i po ovom postojećem zakonu imali ste neke koji su vrlo ekstenzivno tumačili zakone, vrlo ekstenzivno pa smo mi imali te upravo, govorili smo o gubernatorima, o lokalnim moćnicima, o šerifima koji su doista radili, odnosno su poštivali zakon i sami su znali reći koliko im to treba. Isto također bilo je ljudi koji su iz određene mentalne, mentalnoga sklopa su bili ono što se kaže, pristali da budu lokalni fikusi. To uvijek, kakav čovjek, odnosno kolega Račan to ponavlja Bufonovu misao da čovjek je stil, toga će uvijek biti. Tako da ovaj zakon nema ako bi bio dobar, ako bi bio temeljit, ako bi sve predvidio, onda doista nema straha niti od niti od šerifa niti od fikusa. Na kraju krajeva ovo što mi uvodimo nije nikakav eksperiment. To čak postoji i u ovim zemljama bivše Jugoslavije. Gotovo čini mi se da je Hrvatska posljednja koja se odlučila na ovaj institut neposredno izabranog gradonačelnika, župana, odnosno načelnika. Republika Srpska, ali upravo da se ne … /Ne razumije se./ … da bi ikoga trebalo samim time uvrijediti.

I stvari ipak funkcioniraju. I evo, mislim da je kolega Sabati to mudro govorio, da upravo i na ovom tragu da Zakon mora biti sveobuhvatan, da mora previdjeti sve detalje, da se ništa ne može ostaviti na slobodnu interpretaciju onda ovu ideju Klub HSLS-a mora mora podržati. Na kraju krajeva mi smo na njoj 15-ak, odnosno 10-ak godina inzistirali upravo svjesni iskustva koje smo nosili iz ove lokalne samouprave. A sada, odnosno, a priori postavljati da nešto neće funkcionirati čini mi se da nije korektno korektno nego upravo stvar bi bila da pokušamo ne samo do ovog drugog čitanja i amandmani su uvijek opasni jer oni samo pogađaju dio cjeline, ne pogađaju cjelinu. Ali u Državnoj upravi u uredu, gospodinu Palariću i njegovim suradnicima ih natjerati,

Replika gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite! **Dorić, Miljenko (HNS)** Kolegice i kolege, dosadašnji tijek rasprave pa čak i najtolerantniji pristup prema ovom tekstu vidjeli smo rezultira ocjenom nedovoljan. Svi su klubovi rekli da ga ne mogu podržati ni u prvom čitanju i predlažu da ovo bude prethodnim čitanjem. Koristili su izraze da se radi o nedorečenom tekstu, da se radi o nepreciznom tekstu, o nesustavnom tekstu, o nekoordiniranom tekstu sa drugim zakonima, o neprincipijelnom tekstu itd. Ja imam jednu veliku zamolbu prema kolegama iz HDZ-a da zatražite kratku stanku, da se dogovorite sa predlagateljem, da se ovdje prekine ova rasprava, da se povuče ovaj prijedlog, da ga se jasno uputi prema našem Odboru za lokalnu lokalnu i regionalnu samoupravu, prema savezu gradova, da se taj tekst doradi. Vrlo argumentirani su ovdje prijedlozi izneseni zašto taj tekst ne može proći u prvom čitanju i da ga se onda vrati na plenarnu sjednicu. Mislim da ovo nema smisla da se ovako i dalje mučimo, da ponižavamo jedni druge, da odugovlačimo, da rušimo dignitet ovoga doma. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Idemo dalje. Na redu je gospodin zastupnik Ivica Klem. Nema ga. Gubi pravo po ovoj točci. Gospodin zastupnik Vlado Jelkovac. Izvolite! Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče, kolegice i kolege! Prema sadašnjem zakonu nositelja izvršne vlasti bira predstavničko tijelo i on je ovisan o tom predstavničkom tijelu jer dakle kao što ga ono imenuje ono mu može izglasati i nepovjerenje. Mi smo raspravili Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana te gradonačelnika grada Zagreba. Nismo ga još usvojili jer smo odgodili donošenje toga zakona i usvajanje do konačne rasprave o ovom zakonu i rekli smo da ćemo onda zajednički usvojiti odnosno uskladiti ta dva zakona, ali činjenica je dakle da se sada na drugačiji način definira i regulira podjela ovlasti između neposredno izabranog nositelja izvršne vlasti i predstavničkog tijela. Ja moram priznati da isto tako sam mišljenja da možda ne bi bilo loše razmisliti o jednom cjelokupnom novom zakonu odnosno zakonodavstvu o lokalnoj samoupravi jer doista je već puno i izmjena i dopuna zakona i različitih područja koja se reguliraju pojedinim tim izmjenama i dopunama. I dakle, siguran sam da ćemo sasvim sigurno do stupanja na snagu ovoga zakona mi usvajati novi zakon. Bilo je ovdje dosta pitanja što se sada dešava. Činjenica je da izmjene i dopune zakona ne reguliraju više što to rade stručne službe, ne reguliraju ona pitanja koja su ranije bila dana u nadležnosti poglavarstva jer je cjelokupnu ulogu poglavarstva uzela jedna osoba a to je gradonačelnik, načelnik ili župan i sve ono što se ranije odnosilo na poglavarstva sad se odnosi na te osobe koje su neposredno izabrane a one samostalno biraju krug svojih suradnika s kojima će raditi i voditi pojedinu općinu, grad ili županiju. Ja bih malo prokomentirao na neki način gotovo kritički se osvrnuo na pojedine odredbe ovih predloženih izmjena i dopuna. Pa konkretno, u članku 4. gdje se dodaje članak 35.b kaže se da općinski načelnik, neću sada čitati dalje sve ono, dva puta godišnje podnosi izvješće o svom radu predstavničkom tijelu a pored toga dužan je na zahtjev predstavničkog tijela izvijestiti to tijelo o svom radu u roku 30 dana. Mislim da se nama u praksi može desiti blokada jednog sustava da se nositelj izvršne vlasti 90% svog vremena bavi pisanjem izvješća i izvješćujući o tome što on radi na zahtjev predstavničkog tijela. Mislim da bi to trebalo ograničiti na možda maksimalno dva puta godišnje, a ja držim da je dovoljno i jednom godišnje izvješće nositelja izvršne vlasti predstavničkom tijelu. U članku 5. kaže se, dodaje se novi stavak koji kaže da sjednicama predstavničkog tijela prisustvuje općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan i njegov zamjenik, dakle obvezno prisustvuju. će puno puta u životu donijeti situaciju da će oni morati negdje drugdje biti taj dan kad se održava sjednica vijeća ili skupštine, ja iz ovakvog prijedloga iščitavam da oni moraju biti nazočni sjednici inače dakle nije ostavljena dvojba, dakle oni prisustvuju, barem u Konačnom prijedlogu zakona predlažem da napravimo promjenu na način da jedan od načelnika, odnosno njegov zamjenik moraju biti nazočni, ajde to bi već nekako držalo vodu. Članak 40.a koji se dodaje regulira pitanje prestanka mandata nositelju izvršne vlasti i mislim da su ovo situacije u kojima generalno može vrijediti odredba da načelnika, gradonačelnika ili župana u datim i ovdje opisanim situacijama može zamijeniti njegov zamjenik zato jer kod zamjenika nisu nastale one okolnosti koje su nastale kod prvoizabranog načelnika načelnika ili gradonačelnika, dakle zamjeniku nije prestala poslovna sposobnost, zamjenik nije osuđen na kaznu zatvora dužu od dva mjeseca, zamjenik nije promijenio mjesto prebivališta, a oni su izabrani kao tim, kao paketi, dakle ako se onom prvom čovjeku promijenile okolnosti, nisu se promijenile drugom, i drugi čovjek može zamijeniti prvoga do kraja mandata i tu mislim da nema potrebe ići sa povjerenikom i sa raspisivanjem novih izbora. Kod članka 40.b je prepušteno puno toga političkoj procjeni predstavničkog tijela koje će često puta u praksi biti i suprotne opcije od onog, one političke pripadnosti kojoj dakle pripada izabrani čelnik i ona će često na temelju političkih kriterija ocjenjivati i procjenjivati što je to nesposobnost, kada se krše i ne izvršavaju odluke predstavničkog tijela, kada je počinjena materijalna šteta i onda će predstavničko tijelo temeljem tih svojih ocjena i procjena donijeti odluku o raspisivanju referenduma. Ja bih ovaj članak 40.b brisao odnosno ne bih ga uopće stavljao. Mislim da bi bilo dovoljno da građani mogu pokrenuti inicijativu i mogu dakle predložiti održavanje referenduma, jer ćemo ovdje imati situaciju da ćemo svako malo imati referendume o izglasavanju nepovjerenja načelniku, gradonačelniku ili županu, a poglavito i zadnja odredba u tom predloženom članku 40.b koja kaže da se odluka o razrješenju donosi većinom birača koja je izašla na referendum, a to može teoretski biti 5 ili 10 ljudi koji mogu donijeti odluku o razrješenju čelnika izvršne vlasti. Ostavio bih članak 40.c samo dakle kao što je to i ovdje dato, s tim da bih definirao broj građana koji moraju izaći na referendum da bi taj referendum bio pravovaljan. I zadnje što želim reći i osvrnuti se malo na članak 13. koji regulira pravo nositelja izvršne vlasti na raspolaganje pokretninama i nekretninama. Pa kaže da načelnik, odnosno gradonačelnik ili župan odlučuju o stjecanju i …/Govornik se ne razumije./… pokretnina i nekretnina jedinice lokalne odnosno područne samouprave čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa proračuna te jedinice za tekuću godinu, odnosno najviše do milijun kuna u granicama godišnjeg proračuna. Mi imamo velik broj jedinica lokalne samouprave koji imaju proračun do milijun kuna, dva, ove male općine. Tako vam dakle načelnik općine koja ima do milijun kuna proračuna mogao bi samostalno raspolagati samo sa 5 tisuća kuna. Načelnik koji ima do 10 milijuna kuna proračun mogao bi raspolagati samostalno do 50 tisuća kuna, za sve ostalo odluku mu mora donijeti predstavničko tijelo. odredba izazvati će puno tehničkih, provedbenih problema u praksi i predlažem predlagatelju da pokuša razmisliti o razredima unutar kojeg bi se mogla kretati ovisno dakle o veličini proračuna i još samo jedna stvar, ovakovo reguliranje kao što je dato u zakonu dovesti će do toga da ćemo imati u praksi napuhavanje proračuna konkretno. u jednoj maloj općini vlastiti izvori prihoda su 500 ili 800 tisuća kuna, ali će načelnik predložiti da se stavi još dva milijuna kuna dotacija od ovog ministarstva, dva milijuna kuna dotacija od drugog ministarstva iz jednog jedinog razloga da bi taj proračun u konačnici izgledao veći, odnosno i da bi on sam mogao raspolagati onda samostalno većim iznosima bez obzira što se takav proračun neće ostvariti. Evo, ja zaključujem svoju raspravu, ona je izgledala prilično kritički, ali kritički u odnosu na ovih par članaka mislim da je dobro i njih čuti s obzirom da je prvo čitanje vjerujem da će predlagatelji uvažiti mnoge primjedbe ili prijedloge koje su u raspravi čuli i da ćemo u konačnici imati kvalitetniji odnosno kvalitetan zakon koji će dobro regulirati ova pitanja koja su vrlo bitna za funkcioniranje lokalne samouprave. Hvala. (HDZ)** Replika, gospodin zastupnik Zvonimir Mršić, izvolite. Evo, kolega Jelkovac vi ste naprosto me, ustvrdili u svom uvjerenju i u mojem uvjerenju da ovaj zakon treba povući i da se trebamo prestati baviti u ovom Saboru nečim što će biti 2009. Mi se samo o lokalnoj samoupravi brinemo što će biti 2009. Što će biti sa porezima 2009. to se ne brinemo. Samo o lokalnoj samoupravi. A ne brinemo se i ne raspravljamo o onome što će biti sutra. Pa dajte konačno vi iz vladajuće većine jedanput dajte taj Zakon o komunalnom gospodarstvu da se urede odnosi. To ste obećali još 2004. Dajte novi Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave. Dajte Zakon o javnim cestama izmijenite da gradovi dobiju dio novca od cestarine i od benzina. Pa dajte omogućite gradovima što im daje Zakon o lokalnoj samoupravi, da osnivaju domove zdravlja, da se brinu o srednjem školstvu. Pa sve to Zakon o lokalnoj samoupravi omogućuje, ali vi ne želite dati prijedlog zakona koji će to dozvoliti da se realizira nego sada ćemo pričati priču o tome što će biti 2009. godine i istovremeno kažete da se nadate da će u vremenu biti napisan novi zakon. Prema tome ajmo reći građanima nemojte samo u Karlovcu, iz rukava vam premijer tamo kaže 2007. će biti fiskalna decentralizacija. Ovdje treba biti Zakon o fiskalnoj decentralizaciji, ali mi o tome ne raspravljamo nego raspravljamo kako će građani na referendum 2009. godine. Građani moraju živjeti i sutra i 2007. godine. Ovo je replika Vladi, a ne kolegi Jelkovcu pa bi molio ako je već replika da bude vezana za raspravu ovu prethodnika a ne nova rasprava, nova teza o raspravi.

U svezi s ovim što je gospodin Mršić govorio. Fiskalna decentralizacija koju je premijer spominjao, može ići jedino na način da je premijer spomene, da je premijer predloži i da takav prijedlog dođe u ovaj Sabor i da je onda Sabor raspravi i usvoji. Premijer do sada sve što je rekao je ostvario, prema tome sasvim sam siguran da će ostvariti i svoja obećanja vezana za fiskalnu decentralizaciju, a niz ovih zakona koje ste vi spominjali jesu ili u izradi, neki su usvojeni, o nekima smo raspravljali. Ja ću vam samo spomenuti Zakon o velikim gradovima koji nije sve riješio, ali je puno toga, odnosno dosta riješio. Prema tome i vaš grad i moj grad i mnoge druge gradove. Hvala Hvala lijepa. Kolega Jelkovac predložili ste ili rekli ste da je članak 40.b koji se predlaže kao dopuna u zakonu, suvišan i da po vašem mišljenju njega treba izostaviti. Gledajte koja je tu ogromna zamka i opasnost. Ovaj zakon poziva građane i predstavnička tijela da putem referenduma mogu smjenjivati neposredno izabrane čelnike, ali ne veli da će se taj referendum održavati po Zakonu o referendumu nego otvara ili uvodi jednu novu kategoriju referenduma. Jer kada bi ovdje pisalo da taj referendum ide po ovom zakonu onda ovaj članak 40.c gdje traži 33% birača je suprotan, jer Zakon o referendumu daje pravo građanima s 20% potpisa birača zahtijevanje referenduma, ne 33. A ovakva definicija znači da dva građana, dva birač mogu izaći na referendum i smijeniti načelnika, župana ili gradonačelnika jer nema odredbe koliko njih mora izaći na referendum da bi on bio pravovaljan, a ovaj zakon nije baza za ovaj referendum i ovo je neki aj' kak' da ga nazovem, polureferendum igrokaz referenduma. Izostavkom članka 40.b a ostankom članka 40.c imate još goru situaciju, da zahtjev za referendumom može biti na svakoj sjednici. Kad se već kopirao model referenduma, onda je državni ured morao prepisati naše rješenje do kraja, da nakon neuspjelog referenduma novi zahtjev za referendum u roku godinu dana ne može ići, da se ne igramo svaki čas referenduma. Taj nastavak rečenice nekome je ispao iz prepisivanja našeg modela i zato je ovako loš prijedlog. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Odgovor, gospodin zastupnik Jelkovac. Izvolite. Gospodin Lesar je sada više govorio o Zakonu o referendumu, a manje o onome što sam ja No, činjenica ako se koncentriramo na ovaj zakon onda članak 40.b u sebi sadrži puno političkih ocjena i procjena koje će u praksi dovesti do vrlo čestih pokretanja odgovornosti. Ovu situaciju je moguće regulirati da se i temeljem ovoga što je gospodin Lesar govorio, temeljem nekih drugih prijedloga. Ovo što sam ja u svojoj raspravi spomenuo predlagatelj vidi i nađe tu jedno kompromisno rješenje koje će udovoljiti i jednom i drugom, koje će biti i u skladu sa Zakonom o referendumu i koje će praktički to pitanje riješiti što nam ustvari jeste temeljni cilj. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Idemo dalje. Na redu je gospođa zastupnica Jagoda Mardić. Izvolite. Hvala. Gospodine potpredsjedniče, gospodine Palariću, kolegice i kolege. Kada smo raspravljali o Zakonu o neposrednom izboru čelnih ljudi lokalne i područne samouprave, mi iz kluba SDP-a upozoravali smo na nužnost da se u slučaju neposrednog izbora načelnika, gradonačelnika i župana treba jasno definirati odnos između predstavničkog i izvršnog tijela vlasti. Definiranje tih odnosa preduvjet je da se osigura stabilnost funkcioniranja i ravnoteža između predstavničkog tijela i izvršne vlasti. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi temeljni je zakon kojim je utvrđen sustav lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Kako su upravo tim zakonom utvrđene ovlasti nadležnosti tijela lokalnih jedinica, njihovi međusobni odnosi i odgovornosti onda je jasno da se u slučaju neposrednog izbora načelnika, gradonačelnika i župana trebaju izvršiti izmjene važećeg zakona. Međutim ovaj prijedlog zakona koji je pred nama priključila bih se svima onima koji su ga ocijenili lošim, nedorečenim i površnim. Osvrnula bih se samo na neka rješenja koja se predlažu ovim Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj, područnoj (regionalnoj) samoupravi. U članku 8. dodaje se novi članak 40.a koji govori o tome kada općinskom načelniku, gradonačelniku i županu prestaje mandat po sili zakona pa se tako između ostalog kaže: Ako je prestanak mandata općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana nastupio u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redoviti izbori, a prije njihovog održavanja u toj se jedinici neće raspisati i održati prijevremeni izbori za izbor općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana. Ali, ovako definirano zapravo nije jasno tko će u tom slučaju do održavanja novih izbora obnašati funkciju čelnog čovjeka, jer tu se ne spominje da će se imenovati povjerenik il' da će to preuzeti netko drugi. A kad sam već spomenula povjerenika onda smatram da zapravo Vlada ne bi trebala u pojedinim slučajevima određivati povjerenika jel' ako se već zalažemo za jačanje lokalne i i funkcioniranje lokalne uprave onda dozvolimo isto tako predstavničkom tijelu te jedinice lokalne uprave da imenuje čovjeka koji će vršiti funkciju povjerenika. Nadalje iza toga se isto tako u članku 40. a, kaže ako prestane mandat zamjeniku općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana neće se raspisivati prijevremeni izbori. Iza ovako definiranog članka nije jasno kako će se birati novi zamjenik ili to podrazumijeva da će se zapravo dalje raditi bez zamjenika. Općenito odnos čelnog čovjeka i njegovog zamjenika zapravo nije jasno definiran. U članku 40. b, govori se o tome kada i na koji način se općinski načelnik, gradonačelnik, župan i njihov zamjenik mogu razriješiti od strane predstavničkog tijela. Tu se govori samo o mogućnosti razrješenja putem referenduma. Mišljenja sam da bi trebalo precizirati i razloge zbog kojih vijeće odnosno skupština može razriješiti čelnog čovjeka i bez raspisivanja referenduma a osim toga zakonom treba jasno definirati što se podrazumijeva pod znatno materijalnom štetom kako se tu navodi jer u protivnom bojim se da ovako definirana odredba ovog zakona, zapravo ostavlja prostor za različite manipulacije. kaže da će u slučaju kada na referendumu ne bude donijeta Odluka o razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana i njihova zamjenika, Vlada Republike Hrvatske raspustit će predstavničko tijelo i imenovati povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti predstavničkog tijela. I što zapravo to sada znači? Da li podrazumijeva da će taj povjerenik obnašati ulogu cijelog predstavničkog tijela sve vrijeme do redovnih izbora ili će se raspisati prijevremeni izbori za predstavničko tijelo što bi po meni bilo jedino logično i prihvatljivo jer nema nikakvog razloga da se u slučaju kada mandat prestaje čelnom čovjeku raspisuju prijevremeni izbori, a u slučaju raspuštanja predstavničkog tijela izbori se ne raspisuju već će jedan čovjek obnašati ulogu cijelog gradskog vijeća ili čak i čitave županijske skupštine. Osim toga, da li se u slučaju kada se pokreće postupak razrješenja općinskom načelniku, gradonačelniku ili županu automatski podrazumijeva da se postupak razrješenja pokreće i za njihovog zamjenika i obratno. Možemo u praksi imati isto tako i situaciju da se želi razriješiti zamjenik, da li se to onda automatizmom odnosi i na čelnog čovjeka. Iz ovako predloženog članka 40. b, to nije jasno. Prema tome, trebalo bi te relacije jasno definirati i precizirati kako se u praksi ne bi ostavila mogućnost različitih tumačenja odredbi zakona i naravno različitih manipulacija. I na kraju nešto o postotcima, o kojima je već ovdje bilo dosta riječi. Mislim da su članak 40.b i 40.c, u raskoraku. Naime, član 40.b kaže, da će odluka o razrješenju čelnog čovjeka biti donijeta ako se za razrješenje izjasnila većina birača koji su izašli na referendum. U praksi taj postotak može biti jako mali i zadnji izbori su pokazali da birači sve više apstiniraju pa se može desiti i da na referendum izađe na primjer 15 ili 16% birača ili možda čak i manje. Znači općinski načelnik, gradonačelnik ili župan bit će razriješeni s te funkcije voljom 8 ili 9% birača ili čak i manje od tog postotka, a s druge strane u članku 40.c, kaže se da Prijedlog za održavanje referenduma o pitanju razrješenju općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana i njihovog zamjenika mogu podnijeti građani i taj prijedlog je valjan ako ga potpiše najmanje 33% birača upisanih u popis birača. Ako imamo na umu da se u praksi čelni čovjek može razriješiti s na primjer minimalnim postotkom glasova birača onda je ovaj postotak prevelik i te bi odnose zapravo trebalo uskladiti, smatram da bi trebalo zakonom odrediti donju granicu koja je potrebna da bi odluke provedenog referenduma bile važeće važeće a da to ne bude onda riješeno na ovaj način, znači da se može maltene desiti da nekoliko postotaka birača razriješi odnosno donese odluku o razrješenju čelnog čovjeka. Sve u svemu priklanjam se svima onima koji se zalažu da se ovaj prijedlog zakona povuče iz procedure na doradu, znači da to bude nekakvo prethodno jer bojim se da će ovako predloženi zakon kakav je sad u ovom obliku zapravo uvesti dodatnu zbrku i dodatnu nestabilnost funkcioniranja jedinica lokalne uprave a upravo nam je intencija i cijelo vrijeme se zalažemo za potrebu i svjesni smo potrebe jačanja funkcioniranja i stabilizacije funkcioniranja jedinica lokalne uprave i samouprave. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Na redu je gospodin zastupnik, Nenad Stazić, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Sabora. Pa, klubovi i mnogi zastupnici su se zalagali za to da ovo ne bude prvo čitanje nego prethodna rasprava o ovom zakonskom prijedlogu. Ja mislim da to nije dovoljno. Ovaj zakonski prijedlog bi zapravo trebalo povući i pisati novi. Zašto? Tu se donosi jedna bitna promjena. Znači neće se više birati posredno gradonačelnik, načelnik općine i župan, oni će biti neposredno izabrani i to je jedna bitna promjena. Bitna promjena, s tom bitnom promjenom treba regulirati odnos između tako neposredno izabranoga vijeća a ja mislim da se ta bitna promjena ne može raditi ovakvim popravkama zakona koji zapravo tretira koji je zapravo napisan za jedan drugačiji sustav. Potpuno drugačiji sustav. Ne može se novi sustav uvoditi popravljanjem zakona koji govori o starom sustavu, nego treba sjest pa napisati novi zakon i zapravo mi nije uopće jasno zašto se to ne radi. Pa vremena imate. Kad su izbori? 2009.! Zašto to na ovaj nakaradan način radite, pa imamo jednu apsurdnu situaciju, sad u ovom zakonu imamo dio zakona koji vrijedi i primjenjuje se, dio koji vrijedi ali se ne primjenjuje do 2009., dio koji ne vrijedi, sve je to u istom zakonu. To je takva jedna papazjanija, posve nepotrebno. Ambicija je Ambicija je bila ovog zakonskog teksta, ambicija predlagatelja riješiti odnos neposredno izabranog zastupnika i Vijeća. A je li se uspjelo u toj ambiciji? Pa je, ali samo donekle i samo u jednom dijelu. Riješen je, riješeno je to kako Vijeće može smijeniti gradonačelnika referendumom? Samo to. A svi drugi odnosi koji će se pojaviti, koji sad već postoje između Vijeća i posredno izabranog gradonačelnika a koji će se pogotovo javiti između neposredno izabranog gradonačelnika i Vijeća se ne rješavaju. Primjerice, što ako Vijeće opstruira? Može se dogoditi. Vijeće ima jednu političku, iz jedne političke opcije, izabrani gradonačelnik iz druge i Vijeće njemu komplicira rad. Neće sazivati sjednice Vijeća, neće. Jer se neće odazivati, neće imati kvorum. A što onda? A što onda? A mora potvrditi neke odluke toga gradonačelnika jer on nema tako prevelike ovlasti. Što taj siroti gradonačelnik da radi? Ništa. To ovdje nije predviđeno. Onda, pazite zakonodavac kao da ne zna, kao da je živio u nekoj drugoj zemlji pa ne zna što se u Hrvatskoj događa u vijećima lokalnih samouprava. Pa gledajte tu uopće nije riješeno pitanje tko, da li se raspušta, a ja mislim da bi ga trebalo raspustiti. Vijeće gdje je jedna većina na primjer stvorena kupovinom mandata. Ne poštuje se volja građana iskazana na izborima nego se stvara umjetna većina korupcijom. Evo tebi novci za tebe ili tvoju stranku, a ti meni daj većinu kao slučaj u Karlovcu, onda još to i potpiše. I to ko ministar. … /Upadica se ne razumije./ … Da bude legalno, da. Jedino što nisu kod bilježnika otišli da to i tamo ovjere. ne razumije./ … ili u Sisku. Kupe dva vijećnika. Kupe ih, Bože, ljudi. Uvijek ima ljudi koji su na prodaju iz svakih stranaka. E sad kupe ih i imaju jednu većinu. kad se to dogodi morao bi gradonačelnik imati ovlasti da raspusti takvo vijeće i da to proizvede nove izbore. Pa i za njega, pa i za njega. Jer oni se moraju uzajamno kontrolirati, vijeće i izabrani gradonačelnik. Oni se moraju uzajamno kontrolirati. To će se događati jer ako se događalo do sad, a Vlada nije raspuštala takva vijeća koja postoje temeljem korupcije i kupovine mandata, nije nikakvu volju pokazala unatoč tome što se zaklinje da je povela energičnu borbu protiv korupcije. Pa je uhapsila liječnika zbog 1300 kuna. Svaka čast! Svaka čast. Ali bi, Vladi bi više vjerovali kad bi raspustili ona vijeća gdje su korupcijom jer to je politička korupcija, najgori oblik korupcije, stvorena, stvorene umjetne većine mimo volje građana iskazane na izborima. Šta će građani uopće na izborima? Šta će oni na izborima? Oni izaberu jedno a ovi istrguju nešto drugo i nikom ništa. Umjesto da su kaznene prijave podignute protiv tih koji su potpisivali trgovačke ugovore, koji su obavili trgovinu i na taj način postali gradonačelnici. Podižu se kaznene prijave, dobro, i protiv onih liječnika za 1300 kuna. Ali to neće riješiti pitanje korupcije u ovoj zemlji. I dok god se ovo pitanje ne unese i u ovaj zakon da se spriječi politička korupcija, najgori oblik korupcije neće nitko od građana ove zemlje ni nitko izvana iz Europske unije vama neće vjerovati ko što vam ne vjeruju da se upuštate u borbu s korupcijom na ozbiljan način. I ovaj zakon je, i ovaj zakon je prilika da pokažete tu političku volju ako te političke volje imate. Ali ja ne vidim da imate. Ja ne vidim da imate. Jer da imate ne biste nudili ovaj zakonski tekst. Prema tome moj je prijedlog Vladi ajd kad ste već najavili tu bespoštednu borbu s korupcijom obračunajte se s političkom korupcijom u jedinicama lokalne samouprave, spriječite ubuduće bilo kakvu kupovinu bilo kakvih vijećnika. Sankcionirajte to raspuštanjem toga vijeća i novim izborima, dopustite neposredno izabranom gradonačelniku da ako mu se to dogodi u vijeću da i on može raspustiti to vijeće pa da na izbore ide, idu ponovo svi. Dopustite tom gradonačelniku da ima neke instrumente političke borbe sa vijećem koje bi opstruiralo njegov rad i štetilo jedinice lokalne samouprave. Zapravo spriječilo da ta jedinica lokalne samouprave funkcionira. Ali i za sve to morate napisati novi, cjelovit, razuman, logičan zakonski tekst. Ovo je samo jedan neuspio pokušaj da se riješi taj odnos između vijeća i neposredno izabranog gradonačelnika. Ustrajati, ustrajete li vi na ovakvom rješenju vi ćete stvoriti neviđene probleme nakon 2009. godine jer život se odvija po jednom ritmu kojeg vi ovdje niste predvidjeli. Vama će se i dalje događati, i dalje će vam se događati trgovine po vijećima, a vi nećete imati nikakvu zakonsku mogućnost da to spriječite. Pa ako vam je cilj to spriječiti, ako vam je cilj sa tih obećanja prijeći na konkretna djela onda učinite kako vam se savjetuje jer vam se savjetuje u dobroj namjeri. Hvala vam. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak. Gospodin Krunoslav Markovinović. Izvolite. Gospodine dopredsjedniče pa evo moram ispraviti netočnu priču o kupovini karlovačkih umirovljenika koju je kolega Stazić već po 107 put valjda spominje. Prije svega ni ugovori, predizborni ugovori, koalicijski ugovori kod nas su uvijek bili javni pa upravo za to za njih i znate, inače ne bi znali. Međutim manje javni su bili, bile vaše kupovine. Recimo predizborna kupovina novinara, 20 ste ih smjestili u diplomaciju za nagradu. Sad to jasno, ne smijete više javno, ali postoji Medison koji će vam odraditi to, možda i koji lijek kakav Aktavisa. Na redu je gospodin zastupnik Ante Markov. Izvolite. **Markov, Ante (HSS)** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. U Hrvatskoj od 1993. godine kada je počela uspostava lokalne i područne, regionalne samouprave traju rasprave, dileme o tome kako naći najbolji sustav izbornog zakonodavstva, kako naći najbolji odnos između predstavničkog tijela i onih koji obnašaju javne funkcije? I na koji način urediti tu, to područje javnog djelovanja koje je presudno za funkcioniranje jedne područne, regionalne samouprave, ali i za funkcioniranje jednog društva, jedne države. Naravno kod reforme izbornog zakonodavstva prišlo se tom problemu parcijalno, od samog početka. Pa su se pojedine razine izbornog zakonodavstva prema potrebi ili političkoj ili prema silnom silnom očekivanju javnosti vadile iz konteksta i pokušale se pojedinačno rješavati. Tako da imamo različite modele na koji način izborno zakonodavstvo u Republici Hrvatskoj danas djeluje. Da li ćemo staviti na jednu stranu kada se radi o izboru Predsjednika Republike, na drugoj strani kad se radi o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i na trećoj strani kad se radi o parlamentarnim izborima ili o izvršnoj vlasti na razini države. Imamo 3 različita praktično modela koja su, međusobno se ne razumiju. Ona međusobno ne komuniciraju. Naravno, u konkretnom slučaju Prijedloga zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi mislim da smo gotovo svi na tragu da je dobro da se gradonačelnici, načelnici, župani biraju direktno i da praktično je to jednoglasno od od samog početka vrlo jasno i gotovo svi klubovi su se zalagali za jedan takav pristup. Naravno, problemi nastaju na sadržajnoj razini. Ova deklarativna ona je gotovo uobičajena i u susjedstvu i u onom susjedstvu koje je bliže onome, koje je dalje onome, koje je ispod nas u smislu razine i demokracije i gospodarskog društvenog odnosa. U svakom slučaju tu možemo naći neki konsenzus. Međutim, ona je sadržajna razina, naravno ona je uvijek implicirana i političkom dimenzijom, vremenom u kojem se neka rasprava događa. Tako da mi ustvari naše građane kad ih navedemo na trag kako smo došli do jedne zajedničke konstatacije da je dobro da oni mogu direktno nešto birati. Onda ih nakon toga u tri dana toliko izmuljamo i oni više ne znaju šta ćemo mi birati, ni da li se mi uopće više slažemo da treba direktno birati. Mislim da takve poruke ne smiju se događati i mislim da je ova dobra ideja trebala biti bolje i sadržajnije pripremljena. Mislim da je trebalo ići na svojevrsno anketiranje anketiranje u političkom smislu, a na drugoj razini sa onima koji već sada obnašaju u u jedinicama lokalne samouprave i uprave vlast sa građanima, sa udrugama pokušati kroz javnu raspravu naprosto isprofilirati najbolji mogući sadržaj ovog novog modela izbornog zakonodavstva. Jer ovako smo naizgled svi suglasni, a kad bi se rezime ove rasprave pokušao vrlo jasno i precizno postaviti vidjeli bi da ustvari postoje gotovo nejasnoće u svakom poglavlju, u svakom segmentu. Mislim da to nije dobro, nije dobro ni za one građane koji očekuju da se napravi promjena tu. Nije dobro ni za nas kao predstavničko tijelo, da nemamo u tom pogledu snage da to iznjedrimo. Nije dobro za Vladu Nije dobro za Vladu da se gotovo od većine daje prijedlog da ovo bude prethodna rasprava iako mi imamo iskustva da su ponekad prethodne rasprave jako pomogle. Da su one pomogle u smislu traženja najboljeg načina i najboljih rješenja i uvažavanja, posebice u u ovoj temi koju smo na neki način pokušali zaštiti od političkih udara sa bilo koje strane, iz razloga što je nakon zadnjih lokalnih izbora vrlo jasan glas i poruka građana Republike Hrvatske bio "nemojte više po tom modelu raditi lokalne izbore jer to sve skupa nije na diku i čast onih koji to rade". mislim da je dobro zaštititi se kod izrade zakona od tih političkih udara, ali da je dobro i da Vlada Republike Hrvatske kaže "u redu, ovo je prethodna rasprava, imamo vremena do idućih lokalnih izbora", a imamo vremena do idućih lokalnih izbora. Određene segmente koji se tiču ovog Zakona, prije svega referendum koji je izazivao najviše polemike, najviše dilemu, u potpunosti naravno treba uskladiti ne samo sa Zakonom o referendumu nego i sa realnim stanjem koje imamo na terenu. Vi znate kakve su posljedice kada se dođe do rušenja neke vlasti. Vi znate kakva je razina izlaska u tim i takvim varijantama. Vi znate da u slučaju kad se dođe uopće do varijante da se referendumom smjenjuje izabrani gradonačelnik, načelnik ili župan da je to situacije određene podijeljenosti. Tada je vrlo mali broj ljudi raspoložen za izlazak na referendum. Prema tome, moramo propisati one propisati one instrumente koji će moći biti djelotvorni, a da ne izazivaju blokadu sustava. Da referendum ne bi bio poštapalica za sve one koji žele destruktivno djelovati. Ali isto tako slažem se, ja apsolutno mislim da treba gradonačelnike, načelnike i one koji obavljaju tu javnu funkciju zaštititi i dati im instrumente koji će oni moći obavljati svoj posao na najbolji mogući način. Ali ja se manje bojim za njih, a više se bojim za građane, za predstavničko tijelo da će ono biti ustvari u podređenom položaju. Puno podređenijem nego što će to biti gradonačelnik, načelnik i župan. Pa i do sada su ustvari, praksa je pokazala da su nesporazumi nastajali iz razloga ovog dijela segmenta vlasti, ove izvršne vlasti. A da je predstavničko tijelo radi okolnosti i načina na koje se ono u našem sustavu zakonodavstva tretira, ali i uloge koje ima, počesto na sebe primalo one udarce koje ne zaslužuje. Ja bi se usudio reći kao i ovaj Parlament koji počesto prima na sebe sve one negativne konotacije koje proizlaze iz javnog rada političkog djelovanja, a počesto nisu namijenjene ovom Parlamentu nego možda više pripadaju izvršnoj vlasti. Ali nažalost, mi smo tu, mi smo u takvom sustavu i tako djelujemo. Isto tako je i kod lokalne samouprave, znate? Lokalni šerifi ne stanuju u vijećima, u županijskim skupštinama nego oni su u izvršnoj vlasti. A sve se kad se govori o negativnim konotacijama pokušava se uspostaviti kao dijalog. Sve je problem kako će i na koji način će predstavničko tijelo reagirati naspram izabranom gradonačelniku koji je biran direktno. U redu, on je biran direktno, ali i narod mora zadržati svoje predstavnike u mogućnosti da budu kontrolni mehanizam, da budu tijelo koje će moći kontrolirati. Prema tome, uz najbolje namjere ja želim kazati da nema razloga da ovdje danas sudimo ovako ili onako. Ja podržavam ideju ovog zakona. Mislim da se on treba uskladiti u potpunosti sa potrebama ovog društva, sa našim načinom na koji živimo i kako politički djelujemo. Mi ne možemo prepisati ovaj zakon od bilo koje druge zemlje osim načela. Prema tome, oni koji kažu idite tamo pa ćete vidjeti kako to oni rade. Oni to rade možda drukčije, možda lošije, možda bolje ali možda su i druge okolnosti kod njih. Prema tome, mi moramo naći vlastiti način, vlastite institucije i instrumente kojima ćemo djelovati da ovaj važan zakon bude u interesu i onih koji će obnašati vlast i predstavničkog tijela ali prije svega građana Republike Hrvatske koji su zaslužili naprosto da ih stalno ne frustriramo, da nakon svakih izbora, nakon svakih skupština dolazi do nekih poremećaja. vrlo je teško bilo koga tko je izabran od strane naroda, vrlo je teško bilo kojeg člana predstavničkog tijela bilo koje razine zakonskim kapacitetima ograničiti da čini nešto što nije moralno. To je vrlo teško. to je naprosto. Ja ne znam, to se može dogoditi u najuređenijem sustavu, u najuređenijem zakonodavnom smislu to se može dogoditi. Međutim, mora postojati neka druga sankcija koja nije propisana krutom uredbom zakona koja kaže dobro mi ćemo sada poništiti općinsko, gradsko ili županijsko vijeće, ovo ćemo raspustiti, mora postojati neka druga sankcija koja će biti daleko teža, koja će biti daleko neprihvatljivija i za političku stranku i za pojedinca da učini nečasno djelo koje se tako može okarakterizirati. Prema tome, ponavljam, ne može se restrikcijama riješiti pitanje ukupnog povjerenja koje treba izraditi. Hvala. Imamo jednu repliku gospodin zastupnik Jure Bitunjac. Izvolite! bez obzira kojoj političkoj opciji pripadaju ovdje istaknuli. To su znači s jedne strane konsenzus po pitanju neposrednog izbora gradonačelnika, načelnika i župana i njihovih zamjenika. I s druge strane, jednu konstataciju koju je jako dobro locirao a to je kad idemo to pretočiti u zakon, u zakonske odredbe onda de facto naša diskusija ide u tom pravcu kao da smo svi, zapravo jedan dobar dio kao da je protiv takvog jednog zakona. Da li je zakon manjkav ili ne, ovo što ste vi istakli gospodine Markov, mislim to je vaš stav i u redu, zakon će sigurno doživiti određene promjene, izmjene i tako i nadam se da ćemo doći do takvog zakonskog rješenja koje ćemo svi prihvatiti. Ali, drago mi je što osim HDZ-a ima još i onih drugih zastupnika koji ne idu na sitno politikanstvo. Ja mogu reći i to kad je riječ o neposrednim izborima načelnika, gradonačelnika da je ovo jedno od izbornih obećanja Hrvatske demokratske zajednice, predizbornih obećanja Hrvatske demokratske zajednice gdje je u našoj kampanji 2003. godine jasno istaknuto da će HDZ u ovom mandatu donijeti zakon kojim će se riješiti pitanje nesporednog izbora gradonačelnika, načelnika općina i župana odnosno njihovih zamjenika. smatram da ova vaša diskusija apsolutno je korektna ali neke dileme, nema vremena za neke dileme o kojima bi se dalo razgovarati i pričati ali nadam se da će se one tijekom i ove rasprave i narednom raspravom da će biti riješena. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Odgovor gospodin Ante Markov. Izvolite! naravno uvijek najveći nesporazuma dolaze iz različitog načina iz koje pozicije govorimo. danas kad se radi o lokalnoj samoupravi ali i kad se radi o bilo kojoj društvenoj aktivnosti, recimo turističkoj sezonu u nedostatku najosnovnijih pokazatelja, statističkih informacija, analiza ulazimo u neke teme za koje nemamo dovoljno informacija a nažalost ni od '90. na ovamo mi nemamo jedan sustavno izrađen analitički pristup kojim ćemo vidjeti kakvi su uistinu bili rezultati lokalne samouprave od '93. na ovamo, što je bila pozitivna strana, što je bila negativna strana, kako su građani reagirali u pojedinim sredinama, da li je isti odnos u svim krajevima Republike Hrvatske, da li je isti odnos na svim razinama vlasti, da li je isti odnos kod velikih i malih gradova. Prema tome, nemamo dovoljno analitičkih pokazatelja, nemamo dovoljno usporedbi da bismo usporedili vrijeme iza nas i da bismo kazali ono je bilo ocijenjeno ocjenom tri a mi želimo doći do ocjene nego se stalno vrtimo u jednom krugu u kome se naravno nesporazumi rađaju ne toliko na načelnoj ideji. Rekao sam načelno svi smo za direktni izbor, ali se rađaju upravo na sadržajnom razlogu jer njega nismo uistinu svi skupa zajednički mogli razmotriti jer nemamo dokumente kojima ćemo se uvjeriti da je nešto bilo dobro odnosno da je nešto bilo loše, i to je jedan ključni problem oko koga se stalno vrtimo i koji rađa sam po sebi kao perpetuum mobile nesporazume.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, dame i gospodo zastupnici! Pa evo, nekoliko riječi o ovom zakonu. Ja bih prvo rekao da možda ponovo idemo u jednom smjeru koji osobno za mene nije dobar a to je smjer u kojemu kompletne sustave mijenjamo a bez da imamo bilo kakve analitike, bilo kakva saznanja da možemo i kako će se to odraziti u samoj praksi. Ja sam već i o promjenama ukupno ne samo ovog dijela Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi nego i izbornih zakona govorio o tome da postoje države u svijetu pa i u našoj blizini koje imaju različite sustave na različitim područjima i na način da su ipak neke stvari prethodno isprobali na, evo na evo na način da se vidi da li to funkcionira. No međutim, mi uvijek idemo sa nekim generalnim rješenjima za koje definitivno a tu smo se sada ja bih rekao svi izdiskutirali ne znamo kako će izgledati. I onda će nam se dogoditi novi problem. Bilo je već i riječi ovdje vrlo jasno da i sam ukupno Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi sa našim općinama, sa našim županijama je nešto u što se krenulo, neki kažu izuzetno dobro, pitajte u nekim mjestima naše građane, izuzetno su zadovoljni, u drugim imaju izuzetno puno problema. se ponovo vodimo u svemu tome ipak na kraju samo političkim određenim smjernicama a ne da pokušamo objektivno procijeniti što to znači globalno za Republiku Hrvatsku a onda ovisno o pojedinom zakonu što to znači za pojedinu općinu, za pojedini grad, za pojedinu županiju. I jučer smo također puno diskutirali o određenoj maloj promjeni koja nikakvom prisilom, nikakvim zakonom neće moći definirati ono što se mora definirati negdje drugdje. Mi govorimo o tome da će, barem je jučer bilo puno riječi o tome, neke nemoralne radnje se moći zakonom zaustaviti. Bojim se da to neće nažalost o tome ovisiti nego će ovisiti prvo o ljudima. Prvo o tome da li ima potražnje i da li ima onih koji na neki način odgovaraju na tu potražnju? Tako dugo dok mi ukupni, taj naš politički život svodimo na, ja bih rekao potpuno krive stvari onda i mi kao saborski zastupnici pa svi oni koji se bave ovim javnim poslom nažalost budemo ponekad izvrgnuti i prozivkama i baš nam nije status u društvu onakav kakav bi mi svi željeli. Bojim se da to ni jednim zakonom nećemo moći definirati niti bilo kojim izmjenama članaka nego moramo to pokušati redefinirati mi kao političari, mi kao ljudi ali na svim razinama. Žalosno je kada čujemo ili se na neki način čuje da je pokušaj promjene vlasti ovakav ili onakav, on neće biti zaustavljen evo ponovo se pozivam na jučerašnju raspravu i na jučerašnji prijedlog, nikakvim potpisivanjem kod javnog bilježnika. Bit će reguliran na način da ako se na bilo koji način uspije promijeniti dio ljudi, dio promišljanja ali dio shvaćanja onoga da je politika ipak borba za opće dobro i kako je moguće maksimalno uključiti dio ljudi u tom dijelu. Mislim da je bilo i dovoljno govora već ovdje o konkretnim ovim člancima ali ja ću se posebno osvrnuti na jedan članak koji po meni definitivno govori o nečemu da ovo nije promišljanje za neko opće dobro nego više opet dio koji će biti usmjeren prema nekim političkim ciljevima, prema nekim željama, ali i usklađivan valjda i sa postojećim stvarima. Radi se o članku 22. gdje se govori o tome da općinski načelnik, njegovi zamjenici, gradonačelnik, župan svoju dužnost obavljaju u pravilu profesionalno, a u drugom članku se to definira da to mogu raditi bez zasnivanja radnog odnosa. Ako me pitate o ovom dijelu mislim da bi trebalo napraviti jasnu razdiobu između ovih triju funkcija. Prema tome gotovo da općinski načelnik bi moglo se definirati, a s obzirom i na onaj izvorni proračun pa vidjeti tu, u tom dijelu bi trebao možda svoju dužnost obavljati volonterski. Sigurno da neki proračuni koje imamo u našim općinama se troši gotovo 50% izvornih sredstava na plaćanje da li načelnika ili još kojeg djelatnika i mislimo da to na taj način ne može funkcionirati jer vjerujem da su općine zamišljene na način da ti ljudi koji su u onom najmanjem dijelu lokalne samouprave što bolje iskoristi se taj novac, koliko ga malo ima. Ja neću govoriti o svim onim stvarima u kojima se slažem da je decentralizacija nužnost. se mora više novaca usmjeriti lokalnoj samoupravi, ali u ovom dijelu da oni kontroliraju i da ulažu u neke stvari nažalost najveći dio se potroši, ja bih rekao za plaće. Kada dolazimo na onu drugu razinu kao što su gradonačelnici i župani ja moram reći da mi je, da se ja ponekad i divim ljudima koji imaju puno funkcija, stvarno kako ih obavljaju. Mislim da je to stvarno svatko od nas ima određene kapacitete ali iskreno se bojim da takav smjer nije dobar. Mislim da u tim stvarima bi trebalo biti vrlo jasan i da je ponekad nemoguće obavljati nekoliko funkcija koje kada vidimo zahtijevaju i desetak i više radnih sati sati na dan, a da neki ljudi to obavljaju ja bih rekao na način da se valjda razmišlja da je to moguće. Prema tome u ovom dijelu promišljanja vezano uz gradonačelnike, naročito kada se rade o tome da su to posebice gradonačelnici velikih gradova sa velikim proračunom nezamislivo mi je, jedino ne znam da li bi gospodin Bandić mogao raditi u onom Gradskom komunalnom kao direktor i volonterski kao gradonačelnik ako to nije drugačije definirano ili možda već prije ili ne znam, netko drugi? Neću sada spominjati konkretne primjere ali mislim da takvi slučajevi ne bi bili dobri. A pogotovo mi je nezamislivo da će župan biti volonter. Župan volonter u nekoj županiji ne znam kojim će se poslom baviti. Ne znam što je važnije od toga da netko, netko obavlja funkciju župana na jedan profesionalan, odgovoran način. Brine se o jednoj regiji, unapređuje nju, da se time bavi na volonterski način. Ne znam kuda to vodi, kakvog to ima, ima smisla? I mislim da tu treba biti rezolutan jer se bojim iskreno da se na ovaj način može doći do određenih zlouporaba, da na određeni način mi samim zakonom onda pokušavamo i reći da to valjda nije takva funkcija u kojoj bi trebao netko dati sebe ili raditi na pravi način. Zato mislim da evo uz ovu konkretnu primjedbu, ali i uz promišljanje da je uvijek ako je moguće određeni sustav kada ga stavljamo u tom dijelu u funkciju da li je moguće razmisliti da ipak, evo nek to bude tak rečeno jednostavno shvaćeno isprobamo to. Pa evo imat ćemo izbora, će izbora u jednom dijelu. Pa evo idemo direktni izbori u jednoj općini, u jednom gradu. Neki funkcionira po novom sustavu. Vidimo to, pratimo u tom dijelu i da vidimo kako će to djelovati. bez takve jedne malo analitike, bez malo dubljih stvari ćemo se svi mi zajedno čuditi. Ako većina se odluči da se donese ovakav zakon da se ponekad neke stvari na krivi način, a onda nikakva pomoć ili kozmetika tome neće pripomoći. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Replika gospodin zastupnik Pero KOvačević. Izvolite. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, slažem se sa većinom izlaganja uvaženog kolege Pankretića, ali mislim da je jednu zamku i on odnosno udicu progutao a to je vezano za ovaj dio profesionalno i plaćeno. Kod nas se uvriježilo da profesionalno znači I to je greška. Imali smo to primjer kad se imenovala predsjednica Skupštine Grada Zagreba pa sam ja pitao. Piše, pisalo je u odluci, veli: «Dužnost će obavljati profesionalno». Velim ja vas ne pitam da li će ona biti plaćena nego pitam da li će, da li će pošteno i čestito obavljati tu dužnost? Znači tako je i ovdje bitno. Nije bitno da li će načelnik biti plaćen ili neplaćen. To ne znači da je on ako je plaćen profesionalac. Profesionalac je onaj, a može biti i volonter koji će pošteno i čestito i stručno obavljati te poslove. Evo samo toliko. Hvala. … /Govornik se ne razumije./ … Uvaženi kolega Kovačević znate prva je stvar da ako netko uopće ide obavljati neku dužnost onda treba ju obavljati profesionalno. Ali ovdje je stvar u tome da li on zasniva radni odnos ili ne. Moj čvrsti je stav da za određene stvari on mora zasnovati radni odnos, a da moraju biti svi profesionalci i volonteri i oni koji su plaćeni, to mislim da se samo po sebi podrazumijeva, ja drugačije to niti ne definiram. Hvala lijepa. I kao posljednji u ovom dijelu rasprave, gospodin zastupnik Miroslav Rožić. Izvolite. **Rožić, Miroslav (HSP)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, gospođe i gospodo zastupnici. Teško je govoriti nakon kolege Bože Pankretića, ali ja ću ipak pokušati dati još nešto doprinosa ovoj raspravi. Naime, prije svega moje mišljenje je doista da se ova rasprava danas čak i ako su to tražili gotovo svi klubovi, ne može shvatiti kao prethodna rasprava, jer se i kasnije iz rasprave vidjelo da zapravo jedini zaključak te prethodne rasprave kada bismo to mi prihvatili kao prethodnu raspravu, jedini zaključak svih ovih rasprava je da ovaj zakon ne rješava osnovna pitanja koja treba urediti ovim zakonom i onda doista nema smisla da to bude zaključak prethodne rasprave. moram reći da je i iz rasprave proisteklo doista da je ovaj zakon između ostalog i jedan ja bih rekao smjeli doprinos jednoj zakonodavnoj praksi u Hrvata. Ovo je po prvi puta ja bih ga kolokvijalno nazvao jedan fragmentirani zakon. Dakle može imati takvo kolokvijalno ime u teoriji, fragmentirani zakon i to iz jednostavnog razloga što se jedan dio tog zakona primjenjuje sada, jedan dio tog zakona je na snazi ali se ne primjenjuje, a jedan dio tog zakona tek se treba izglasati, a to je ovaj dio o kojem već danas raspravljamo. Ako je doista, nisam prejudicirao da bi jedini zaključak iz ove rasprave mogao biti to da ovaj zakon ne rješava osnovna pitanja koja treba urediti ovim zakonom, ja ću vas podsjetiti iz samog prijedloga zakona pa ću pročitati koja su to kao što kao što poglavlje po Poslovniku i glasi, osnovna pitanja koja se predlaže urediti ovim zakonom. To su: Prvo, uvođenje neposrednog izbora općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana, te gradonačelnika Grada Zagreba te njihovog zamjenika. To je koliko je meni poznato već jednim zakonom riješeno koji se doduše ne primjenjuje, ali smo ga donijeli. Drugo, problem zapravo unošenja tog novog principa, odnosno ugradnje jednog rješenja kao što je neposredni izbor općinskog načelnika i gradonačelnika smo već puno raspravljali u ovom Saboru. Ako se dobro sjećam, jedan cijeli dan smo potrošili na tu raspravu i još uvijek mene osobno ta rasprava nije uvjerila da je dobro raditi ono što mi radimo, a to ovaj prijedlog zakona potvrđuje, a to je da iz rješenja pojedina rješenja u ovom slučaju se odnosi na lokalnu samoupravu iz jednog političkog sustava prenosimo u posve drugi politički sustav. To me uvijek podsjećalo na to, kao da na brod ugrađujemo kotače da bi se mogli voziti i po cesti. To je doduše moguće, zašto ne, ali morate priznati da nije uobičajeno i da najčešće ne daje baš dobre rezultate. Drugo osnovno pitanje je preciziranje odnosa između predstavničkih tijela i nositelja izvršne vlasti, kaže predlagatelj. Dakle preciziranje odnosa. Ako išta nije riješeno ovim prijedlogom zakona, onda nije riješeno preciziranje odnosa između predstavničkog tijela i nositelja izvršne vlasti i ne mislim o tome doista ovdje redati argumente jer su to rekli sve prethodni govornici. Treća točka koja je osnovno pitanje koje se predlaže urediti ovim zakonom je definiranje ovlasti općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana. Ni o tome ne bih gotovo ništa rekao, ali mislim da skoro ništa nije definirano ovim prijedlogom zakona, odnosno da je kroz raspravu postavljeno više pitanja nego što je dato odgovora. Četvrto pitanje je definiranje i uređenje postupka opoziva općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njegovog zamjenika. To definiranje se i uređenje postupka se svelo na jedno rješenje, referendum. I peta točka je uređenje situacije kada predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ne donese proračun, odnosno odluku o privremenom financiranju. je zapravo ta situacija uređena na takav način ovim prijedlogom da je to uređenje situacije izazivalo više i izazvalo više dvojbi i pitanja u ovoj raspravi nego što je dalo odgovora i to su potvrdili svi moji kolege koji su prethodno o tome raspravljali. Nadalje u prijedlogu postoji i poglavlje koje kaže, posljedice koje će proisteći donošenjem ovog zakona su sljedeće: Prvo, pridonošenje većoj identifikaciji građana s lokalnom vlašću. Najveća je bila u jednopartijskom sustavu, tu su bili apsolutno identificirani. Drugo, veći stupanj sigurnosti i kontinuiteta u radu izvršnog tijela, i to je bilo najveće u komunizmu. Tamo je sve određivala partija, sve je bilo sigurno i kontinuirano. Znalo se unaprijed, petoljetke i sve ostalo. Treće je veća legitimnost izbora općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana budući je njihov izbor ostvaren neposrednim izborom od strane građana i to je možda jedino što je točno, da im to daje veću legitimnost od svega ovog što je do sada nabrojano. Međutim o toj legitimnosti dopustite mi nekoliko riječi. Mislim da se ovakvom načinu osiguravanja legitimnosti vraćamo u zapravo negdje prema prapočecima demokracije prema tzv. neposrednoj demokraciji u staroj Grčkoj, jer tamo su svi neposredno birali predstavnike, dakle gradonačelnike ili predsjednike ili kako god hoćete. Doduše tamo je bilo u toj demokraciji upitno tko ima, a tko nema pravo glasa, jer nisu znate svi imali pravo glasa. Tu smo mi dakle uznapredovali u međuvremenu, ali eto u rješenjima se vraćamo prema tim vremenima. To je sasvim sigurno najbolji oblik demokracije i to bez daljnjega, dakle neposredan, osigurava se dakle veća legitimnost i sve je… Međutim koliko je meni poznato u povijesti, posljednji posljednji čelnik izvršne vlasti koji je izabran na takav neposredni način u povijesti prije nego su se razvili sustavi zapadne demokracije u kojima, ja kažem, na ovaj način kako se ovdje predlaže i sa ovlastima kako se ovdje predlaže i sa odnosom prema predstavničkom tijelu, je mislim bio poglavica Kuanah Barker iz Seminole, negdje 50-ih godina prošlog stoljeća, dakle, 1950. On je imao takve ovlasti i takav odnos prema predstavničkom tijelu, ali samo unutar rezervata. Dakle, ovdje zapravo dolazimo u jedan sukob, a to je nedefiniranim odnosom između parlamentarnog ili parlamentarizma i neposredno izabrane izvršne vlasti, to nas zapravo, taj nedefinirani odnos suprotstavlja s jedne strane demokraciju koja je najbolja neposrednim izborim i s druge strane parlamentarizam koji zapravo uključuje principe zastupnička, odnosno bolje rečeno zastupničkih tijela i parlamenata u politički sustav. Prema ovim rješenjima sve je upereno protiv parlamentarizma. Apsolutna sva rješenja dana Prijedlogom ovog Zakona su na tragu prvobitne demokracije neposrednim izborom i sva su okrenuta protiv parlamentarizma, odnosno predstavničkih tijela. Koliko je meni poznato, takav odnos protiv parlamentarizma vraća nas nešto bliže u 17. stoljeće kad je zadnji put Charles II. ukinuo parlament u Engleskoj. Od onda više nitko nije radio na tome da ukine Parlament i parlamentarizam, ali su odnosi između kralja i Parlamenta bili puno preciznije riješeni nego što su ovdje na ovoj razini, a pogotovo na nižim razinama. I da zaključim. Bez obzira na rješenja u ovom Zakonu i kakva će ona biti to donešena i kakva će biti naša odluka, hoćemo li to prihvatiti kao prethodnu raspravu ili ćemo inzistirati na tome da se doista napravi jedan cjeloviti zakon, ili ćemo ići za ovim što je kolega Pankretić predlagao da idemo na jedan model paralelno kod ponovljenih izbora, da se ispita, zapravo, i na izvjestan način istraži učinkovitost predloženih ugradnja kotače na brod, da vidimo hoće li to funkcionirati. Ja mislim da ovaj Zakon ne može zaustaviti naš narod niti u razvoju demokracije niti u razvoju parlamentarizma ma koliko se trudio. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa gospodinu zastupniku Rožiću. Ako smijem dodati, čak se i izvikivao car, a ne birao. Recimo, Klaudije je izvikan od pretorijanske garde, a nitko ga nije izabrao ni imenovao. Ajde dobro, evo imamo jedan ispravak kratki pa ćemo zaključiti. Izvolite. To je sitni ispravak. Pa uvaženi kolega Rožić je rekao da mu nije lako govoriti poslije mene pa ispravljam taj netočan navod. Njemu je lako govoriti poslije mene, ali nije mu lako govoriti, on zna sam polije koga. s time. … /Upadica: Sumnjiv je kompliment bio, sumnjiv./ … Hvala vam lijepa. Nastavljamo u 15 sati. Prvi je na redu potpredsjednik Mato Arlović, a poslije njega Kruno Markovinović. Hvala vam